Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 67. izredne seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: mag. Alenka Bratušek, Suzana Lep Šimenko do 14. ure, Gregor Židan, Dušan Verbič, Marijan Pojbič, Ivan Hršak in Franc Jurša. Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93.a člena Poslovnika Državnega zbora določil Kolegij, je za danes sodelovanje na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za seje na daljavo najavila poslanka Monika Gregorčič.

Interpelacijo je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 38 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom. Za dopolnilno obrazložitev interpelacije dajem besedo najprej predstavniku predlagatelja Matjažu Nemcu. Dober dan in lep pozdrav! Spoštovani minister za kulturo, dr. Vasko Simoniti, dovolite mi, da vam najprej ob tej priložnosti zaželim vse dobro ob včerajšnjem prazniku. Na predvečer vašega 70. rojstnega dne so vaši sodelavci in prijatelji, tako kot je zapisano v objavi ministrstva, organizirali srečanje Spregovorile so eminentne osebnosti, ki verjamem, da so o vas govorile v presežnikih, toda danes tukaj, spoštovani minister, v Državnem zboru, bomo vaše delo obravnavali z drugačnimi, drugimi očmi, seveda s kritičnimi, in verjamem, da vam to ne bo ravno najbolj všeč, saj bo kritika še dodatno osvetlila niz vaših napak, pa vaš neodnos do področja, ki vam je bilo kot ministru zaupano. Zaupano kot človeku, ki bi kulturo in umetnost moral razumeti kot nekaj svetega, prepotrebnega, državotvornega, kot srčiko razvoja naše države in družbe v najširšem pomenu besede. Žal pa je vaš pogled na kulturo popolnoma drugačen od tega. Vaš pogled z višine, distance, brez dialoga, brez sodelovanja, da bi vam bilo vsega dovolj in vas ne področje ne ljudje prav nič več ne zanimajo. Dejstvo je, spoštovani minister, da je kultura ostala brez ključnega sogovornika, in to takrat, ko ga je ta najbolj potrebovala. Ostala je brez vas, ministra, ki bi se moral boriti za kulturnike, za njihove pravice, za kulturo, za njen obstoj. Z obžalovanjem je širša javnost prebrala vašo spletno objavo, v kateri se sprašujete, če so vsi umetniki vrhunski in kdo od njih si zasluži plačilo prispevkov. Zapisali ste, citiram: »Številni po moje do tega privilegiranega morda niso upravičeni. Zahteval bom, da se merila bolj dosledno upoštevajo, mogoče jih bomo tudi nekoliko zaostrili.« To si dovolite, spoštovani minister, izjaviti v času, ko je velik del delavcev v kulturi ostal brez možnosti za delo, za ustvarjanje, za nastopanje. Tako večina kulturnikov bolj kot kadarkoli prej dobesedno životari v prekarnih delovnih razmerah in se v trenutni situaciji dobesedno bori za preživetje, za kruh in za način, kako delati, kako ustvarjati. Spoštovani minister! Zdi se, kot bi izgubili stik s stvarnostjo, stik z umetnicami, z umetniki, stik z obupanimi, ki čakajo na vašo pomoč, na vašo vizijo, kam in kako iz te globoke krize. Kultura je po letu dni epidemije na kolenih in vi ste ob tem najraje tiho. Zapuščate seje parlamenta, se ne odzivate na povabila k dialogu, namesto dialoga raje spodbujate diskurz, da so kulturniki paraziti in prisesanci na državne jasli, kar je skrajno neprimerno in žaljivo. V vaših odgovorih na številne pozive raje pišete o prevarantih in šarlatanih, za kater ne bo mesta v našem kulturnem prostoru. Pa kdo smo mi, da bomo sodili, kdo ste vi, spoštovani minister, da boste sodili? V tem času od vas tudi velikokrat slišim »in žrtve bodo, preveč je samozaposlenih nevladnikov, vsi ne bodo preživeli«. To so težke in sila krivične ugotovitve. V kulturi je samozaposlenih tretjina vseh delavk in delavcev. Za primerjavo v drugih panogah, je to povprečje okoli 10 procentov. V živi kulturi, kjer delujejo pretežno nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi, je to število še veliko večje. delavcev in delavk v kulturi ima status samozaposlenega, ima pridruženo pravico plačila prispevkov, kljub temu da jih je že pred epidemijo četrtina živela pod pragom revščine. Spoštovani minister! S svojimi zanikanji ravno najbolj ranljivega segmenta kulture in odrekanja njegovega vključevanja v transparenten dialog ste dokazali, da ne delujete v javnem interesu in ne delujete v dobrobit slovenske kulture, katere obstoj nikdar ni samoumeven. Zato se ne gre čuditi, da ste izgubili vso zaupanje strokovne in zainteresirane javnosti ter legitimnost za opravljanje nalog ministra za kulturo, določenih z Zakonom o Vladi Republike Slovenije ter drugimi zakonskimi predpisi. Vaša odgovornost za napake, ki ste jih storili, je velika. Neučinkovito ste ukrepali pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanje storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covida-19. Odgovorni ste na napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA. Odgovorni ste za zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije. Odgovorni ste za politični odvzem statusa samozaposlenega v kulturi, odgovorni ste za neplačevanje socialnih prispevkov samozaposlenih v kulturi. Napak je veliko, spoštovani minister, napak je preveč! Ob tem pa ne moremo in ne smemo mimo napadov na svobodo in neodvisnost namenskega dela ter poskusa omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA. Slovenija se je s prihodom vaše vlade, spoštovani minister, in vašim prevzemom odgovornosti za področje medijev znašla na neslavnih seznamih držav, ki grobo posegajo v svobodo medijev. Pri malodane vseh relevantnih mednarodnih organizacije s področja svobode izražanja, evropskih novinarskih združenj, Svetu Evrope, Evropskem parlamentu in seveda Evropski komisiji. Na to dejstvo se odzivate v vašem slogu in vaša obramba, ki ste jo že večkrat predstavili javnosti, je milo rečeno, manipulativna in podcenjujoča. Nedopustno lomastenje po RTV Slovenija in Slovenski tiskovni agenciji, ki ste se ju lotili se ju lotili lani poleti, z na srečo vsaj za zdaj neuspešnimi zakonskimi predlogi, s ciljem finančnega izčrpavanja in političnega podrejanja. Ni treba posebej poudarjati, da v teh časih prav ti dve medijski organizaciji, ki izvajata javno službo in sta zavezani najvišjim standardom profesionalnosti, še kako potrebujemo. V teh dneh, ko se je Vlada, katere član ste, minister Simoniti, brez sramu spravili na STA, vas sprašujem, ali ste se kdaj zavzeli za to pomembno hrbtenico slovenskega medijskega sistema in poskusili obraniti njeno nujno potrebno in zakonsko podporo institucionalne neodvisnosti. Ste naredili karkoli in kadarkoli, da bi se prenehali enostranski in nezaslišani pritiski Urada Vlade za komuniciranje, ki samovoljno in mimo zakonov oziroma morebiti celo z vašo pomočjo onemogoča financiranje javne službe STA? Niste! Še posebej pandemije in nekaj mesec pred predsedovanjem Evropski uniji se celotna Vlada igra s Slovensko tiskovno agencijo; tisto, ki se je gradila cela tri desetletja skupaj s to državo, skupaj z našo državo, skupaj z državo vseh nas in ji zagotavljala informacijsko samostojnost in to v najbolj kritičnih obdobjih našega obstoja. Podobno kot STA, spoštovani, si najbrž želite v svojo lastno medijsko trobilo spremeniti tudi javno RTV Slovenija. Bomo mar še naprej polnilni stolpce mednarodnega tiska, ki v nas prepoznava preslikavo neke druge države in svari pred širjenjem tega toksičnega vpliva čez meje, in to tik pred predsedovanjem? Naj omenim še primer samozaposlenega v kulturi, Zlatko mu je ime, odmeven primer v javnosti. Status s plačilom prispevka je pridobil 1. 8. 2017 in mu velja do 31. 7. 2022. Ministrstvo za kulturo mu je poslalo odločbo, da mu odvzema status samozaposlenega v kulturi. V tem konkretnem primeru, spoštovani minister, je doživel sodni epilog. Ponovno se je pokazalo, da ste kot minister odločali samovoljno in nezakonito, in to pri postopkih odvzema še veljavnega statusa samozaposlenega v kulturi s plačilom prispevkov. Prav tako se je potrdilo, da ste, minister za kulturo, delovali v nasprotju z javnim interesom, kot ga na področju in njegove pristojnosti opredeljujejo normativni akti, s čimer ste trajno izgubili zaupanje slovenskih kulturnic in kulturnikov. Dovolite mi, da vas na koncu razprave še enkrat citiram, govorim o ministru za kulturo. »Besede vložene interpretacije kažejo na raven političnega komuniciranja, zmedenost, nasilje nad slovenskim jezikom, vsebinsko šibkost, preplet neresnic in skromnega miselnega napora predlagateljev pri sestavljanju interpelacije.« spoštovani gospod minister za kulturo, ko vam zmanjka moč argumentov, nastopate z argumentom moči, ponižujete, zavajate pri interpretaciji statističnih podatkov, brez vesti in morale manipulirate, grozite z deložacijo in protizakonito zavlačujete izdajanje odločbe samozaposlenega v kulturi. V tem vašem drugem mandatu ne delujete kot tisti, ki ima rad kulturo, kot tisti, ki razume to področje, kot tisti, ki bi za to področje rad naredil kaj koristnega, kaj dobrega, kaj primernega. Ravno nasprotno; delujete na način, da se čim več dobrega v kulturo izniči, kulturnike pa v zavest ljudi vtisne kot nebodigatreba ničvredneže. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovana slovenska javnost! Molk kulture predstavlja enega najtežjih trenutkov v slovenski zgodovini, je nekaj, kar so si generacije pred nami sveto zaprisegle, da se nikdar več ne bo ponovilo. Pa vendar se je. Le, da tokrat ne zaradi okupatorjeve vojske, ki bi zažigala slovenske knjige, zapirala slovenska gledališča ali pa prepovedala slovensko besedo. Tokrat, spoštovane kolegice in kolegi, je molk kulture uveljavila kar Vlada Republike Slovenije sama; in to zavestno in namenoma, ker ne prenese kritike, ker ne razume, da se kljub izjemni krizi svet ni prenehal vrteti, ker ne razume, da moramo ljudje živeti naprej, ker ne razume, da brez kulture ni naše države ne le 8. februarja, ampak prav vsak dan posebej. Spoštovani minister, ne pričakujem, da boste premogli pokončnosti in dostojanstva umika. Vas, spoštovane kolegice in kolegi, pa iskreno prosim, da danes ob glasovanju ne pozabite, zakaj je bila izborjena slovenska država, zakaj je bila ohranjena slovenska beseda.

Kolegice in kolegi, vsi prisotni, predstavniki medijev in vsi, ki nas spremljate, dobro jutro! Danes bo dolg dan, ki se bo zavlekel v naslednje jutro. Prav posebej gre moj pozdrav vsem, ki se profesionalno ukvarjate s kulturo in umetnostjo ter od nje živite, saj trepetate iz dneva v dan za svojo usodo in usodo vaših družin. Danes smo tu v vašem imenu. Pozdravljam tudi vse uporabnike kulture in umetnosti, ki sanjajo dan, ko bo spet vse po starem in bodo lahko živeli s kulturo in ob njej, saj življenje brez predstav, koncertov, razstav resnično prazno in podrejeno zgolj golemu in osnovnemu preživetju. Nenazadnje pozdravljam tudi gospoda Simonitija, ki trenutno opravlja funkcijo ministra za kulturo v iskrenem upanju, da bo zdržal z nami do konca, saj je najavljenih skoraj 18 ur razprave o njegovi odgovornosti. Iskreno upam, da nas ne bo zapustil, ker se mu pač ne bo ljubilo več poslušati. Včeraj ste praznovali 70. rojstni dan in pridružujem se čestitkam ob okroglem jubileju. V začetku tedna so vas gospod Dežman in kolegi slavili, danes se bo treba soočiti s kritiko in dejstvi. Sprejeti bo treba subjektivno in objektivno politično odgovornost ministra za kulturo, ki deluje v nasprotju z javnim interesom, kot ga na področju pristojnosti opredeljuje normativni akt, s čimer ste trajno izgubili zaupanje strokovne in zainteresirane javnosti ter legitimnost za opravljanje naloge ministra za kultura, določenih z Zakonom o Vladi Republike Slovenije ter drugimi predpisi. Včasih slišimo s strani državljanov, da so interpelacije nesmiselne, če nimamo zagotovljene večine, a to ne drži. Dajemo vam enkratno priložnost vpogleda v vso aroganco vladajočega razreda v upanju, da tokrat vendarle dobimo dovolj glasov, da odstranimo najbolj škodljivega kulturnega ministra v zgodovini Slovenije. Tu ne gre za levo, desno ali sredinsko politiko, tukaj gre za skupno narodovo bit, s katero se ne bi smeli tako neodgovorno igrati, saj prav kultura in kulturna identiteta temelji, legitimira in slovi kot nosilna, zgodovinsko pogojena državotvorna podstat, katere upravičenost državni uradniki sedaj prostaško zanikajo, vehementno blatijo in enačijo s priskledništvom ter s sesanjem državnih jasli. Kdo vam daje pravico, da teptate in uničujete našo kulturo, umetnost, kulturne ustvarjalce, kulturne delavce, umetnike in umetnice, literaturo, gledališče, film, glasbo, plesno in likovno snovanje? Da uničujete našo svetinjo ali kot pravi skorumpirani in oblastiželjni župan v Cankarjevem pohujšanju v dolini šentflorjanski: »Naš narod je živel brez umetnosti doslej, pa bo tudi poslej.« A to je bilo v nekih drugih časih, ko še nismo imeli svoje države in smo bili hlapci brez svojega jezika in svoje kulture. Veliko žrtev je bilo, da lahko danes vse to imamo. Jezik in kultura sta gonilna in emancipatorna sila naše zgodovine, preživetja in obstoja v sedanjosti. Kje bi bili danes brez Primoža Trubarja, Franceta Prešerna, Ivane Kobilice, Ivana Cankarja, Srečka Kosovela, Karla Destovnika Kajuha, Mateja Bora, Groharja, Jame, Plečnika? V nedogled bi lahko naštevala vrhunske dosežke vse za nazaj tudi danes imamo vrhunske umetnike, ki so naši ambasadorji, saj so glas o nas ponesli po celem svetu. Ne bomo vam dovolili, da se vse to danes stepta. Kultura je vrednota sama po sebi, ki ni last nobene oblasti in nobenega političnega režima, le človeštva kot takega. Čeravno si jo brez sramno jemljete in prisvajate, nimate prav nobene svete pravice nad kulturo in kulturnim življenjem. Mandat ministra, pa še to krizni, vam ne daje pravice, ki si jo uzurpirate, do uničevanja, rušenja, omalovaževanja, ogrožanja, siromašenja, izbrisa, ukinjanja, pregona, manipulacije. Prav nasprotno! Mandat vam daje zgolj pravico in dolžnost zaščitnika in varuha kulture. Resnično je škoda, da se tega ne zavedate in se požvižgate na odgovornost in težo lastne prisege kot ministra. Zanima me, ali je bila prisega morda lažna in zgolj pretveza. 13. marca 2020 na 15. nujni seji Odbora za kulturo ste poslankam in poslancem predstavili svoje kulturnopolitične predloge reševanja najbolj prizadetega sektorja v kulturi, na podlagi katerih vam je bilo zaupano vodenje ministrstva, s sledečimi besedami, pa dovolite, da vas citiram: »V prihodnosti položaj kulture se ne sme poslabšati in nobena dejavnost, ki jo podpira Ministrstvo za kulturo, ne sme nazadovati. Analiza področja samozaposlenih v kulturi je pokazala, da je ta skupina v slabem materialnem in socialnem položaju in kaže na mnoge znake neenakosti, na znake izrazite revščine. Temu bomo posvetili pozornost in na podlagi dodatnih analiz predlagali poti za pravično in za samozaposlene dolgoročno ustreznejšo ureditev tega področja. Nujno bo potrebno začeti dialog, kar že sicer poteka na ministrstvu, ki bo privedel do celostne rešitve statusa samozaposlenih ustvarjalcev v kulturi.« Danes je slika popolnoma drugačna. Minister za kulturo od nastopa svojega mandata ni vzpostavil dialoga z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi. Do danes niso oblikovane dialoške skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi. Že od lanskega marca, ko je minister nastopil funkcijo, strokovne organizacije civilne družbe pozivajo ministra, da se vzpostavi vključujoč in transparenten dialog. Odgovori Ministrstva za kulturo pa gredo v smer zanikanja ali pa nerealnih, celo omalovažujočih predlogov. Minister nima prav nobene senzibilnosti za posebne okoliščine večje ranljivosti samozaposlenih v kulturi, ki se generalno gledano sploh ne upoštevajo, kar dokazuje tudi očitna ignoranca le-teh v vseh protikoronskih zakonih doslej. Več kot tretjina samozaposlenih v kulturi živi na pragu revščine. Številna opozorila ministru so klic vpijočega v puščavi. Nekaj sto organizacij in posameznikov, dejavnih na področju kulture in ustvarjalnosti, je ministru za kulturo 21. septembra lani poslalo pismo, kjer so nanizali sedem nujnih zahtev. Kulturniki so pismo zaključili s pozivom ministru, citiram: »Spoštovani gospod minister dr. Vasko Simoniti, slovenska kultura je v resnih težavah. Niste krivi za vse, se pa ministrstvo pod vašim vodstvom na stanje odziva neustrezno, celo škodljivo. Skrajni čas je, da se lotite dela, prisluhnete strokovnjakom in začnete reševati situacijo. Začnite končno delovati kot minister in zaščitnik kulture v Slovenije, sicer odstopite.« To je bilo lani septembra, zdaj smo v novi pomladi – ja, kakšen odstop neki? S spremembo pravil in predpisov, z lansiranjem esdeesovskih kadrov po osrednjih kulturnih institucijah in z izstradanjem vseh nelojalnih kulturnikov, si minister še bolj in na vse kriplje utrjuje oblast. Jaz s tega mesta povzemam njihov poziv: odstopite! Odrešite sebe, slovensko kulturo in vse nas. Gospod minister, ali se sploh zavedate bede in sramote, ki jo povzročate? Se zavedate lastne devalvacije in obskurnega vpisa te vlade v zgodovino? Zakaj je vaš odgovor na interpelacijo, v katerem ste se sebi v bran res obširno razpisali, prišel v Državni zbor pod oznako tajno? Mar si javnost, kulturni ustvarjalci in kulturni uporabniki ne zaslužijo vedeti, zakaj je vaše argumente treba skrivati in pred kom? Koga se bojite? Morda resnice? Ravno zdaj, ko slovenska kultura krvavo potrebuje predanega, odločnega ministra z vizijo, energijo in kompetencami, imam lačnega uradnika brez volje in idej, ki lastno nemoč skriva za ignoranco in cinizmom, za posmehom kulturi, kulturnikom in ljudem. Na sleherni seji Državnega zbora ali Odbora za kulturo, v sleherni javni retoriki iz ministra veje antikulturni govor sovraštva, sarkastični populizem in pomilovanja vreden žaljiv cinizem. Ministrovanje Vaska Simonitija je videti kot totalna vojna proti kulturi, kot politični revanšizem, ki skuša v čim krajšem času čim več razrušiti in v ruševinah postaviti spomenik samemu sebi ter svojemu velikemu vodji in njegovemu režimu. Centralizacija moči, nadzor in kontrola umetnosti in medijev, cenzura odklonskosti, vse to so oblike vizije kulturne propagande iz nekih črnih časov, za katere si ne želimo, da bi se ponovili. Četudi se še tako trudite vcepiti dvom, sejati nestrpnost in delitev kulture v smislu prava, neprava, naša, tuja, visoka, nizka, torej ljudska, mestoma s predrazsvetljenskim dojemanjem umetnosti, se kultura ne preda. ne preda. Ne predajo se niti kulturni delavci, umetniki, ustvarjalci in snovalci. Danes oblast s skrajno averzijo do kulture, ki je ne razume, saj je neizmerljiva, razsvetljenska, progresivna, avantgardna in metaforična, saj je proizvod mislečega humanizma in svobode, kaže svoj resnično grd obraz. Epidemija je v sfero kulture zarezala posebej sunkovito in brezmilostno. Sredi hude zdravstvene, družbene in ekonomske krize so kulturni delavci in ustvarjalci ostali ne le brez možnosti dela, ampak mnogi tudi brez statusa. V času popolne ohromitve delovanja kulturnih ustanov in zajezitve kulturnega življenja do roba kulturnega molka so najbolj ranljiva skupina kulturnih delavcev prav samozaposleni. Samozaposleni v kulturi so ujeti v začaran krog brez statusa ni dela, brez dela pa ni statusa. Prišli smo do točke, ko sta delo in eksistenca kulturnikov odvisna od samovolje ministra in državne birokracije, od strankarske ideologije. Postalo je nevarno stegniti jezik in izreči kritiko, četudi popolnoma blago. Naša kultura je upehana, upehana, njeni delavci pa opeharjeni. Kulturo se zatira in tlači v ideološki kalup po meri vladajoče stranke. Dogaja se zastraševanje, stopnjevanje pritiska, siromašenje in stradanje kulture in kulturnikov. Sprašujem se, ali smo morda obtičali v močvirju, ne neoliberalnega, temveč že kar fevdalnega kapitalizma pod oblastjo fevdalnega gospoda, ki v lastni osebi deli in vlada, kot da sedi na vreči svojega denarja in ga tala samo prijaznim. Vse nasprotnike režima, kulturo, film, medije bodo izstradali in na njihovo mesto postavili druge, svoje, pravoverne in uslužne, ne nujno kvalitetne, a naše. Vse to v letu, ko obeležujemo 30. obletnico lastne države in predsedujemo Evropski uniji! Danes bomo, spoštovani kolegice in kolegi, govorili o desetih točkah vašega, ministrovega škodljivega in pogubnega delovanja na Ministrstvu za kulturo, ki je pod vašim vodstvom, gospod Simoniti, postalo samo sebi namen. Velika hiša, polna uradnikov, ki pod vašo komando ne služijo svojemu namenu. Ministrstvo za kulturo stoji tam zaradi kulturnikov, ki jih vi ne vidite in ne slišite. ste brez sence dvoma odgovorni za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covid-19. Odgovorni ste za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter omejevanje neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA. Odgovorni ste za zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije. Odgovorni ste za nesmiselno deložacijo najemnikov prostorov na lokaciji Metelkova 6. Odgovorni ste za politični odvzem statusa samozaposlenega v kulturi, odgovorni ste za neplačevanje socialnih prispevkov, odgovorni ste za retrogradno vodenje kulturne politike in suspenz socialnega dialoga, odgovorni ste za politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah, odgovorni ste za nespoštovanje ustavnega načela ločitve države in Cerkve in odgovorni ste za nepripravo nacionalnega programa za kulturo. Vsaka od teh naštetih stvari sama zase je že razlog za vaš odstop, mi pa smo jih našteli kar deset. Zato vas znova pozivam, da pokažete državotvornost in odgovornost ter odstopite. Tako vas bomo ohranili vsaj v spominu kot nekoga, ki se ni na vse kriplje oklepal funkcije, ki je dokazano ni sposoben opravljati. A žal se bojim, da je gospod Simoniti na misiji, zato nas ne bo osrečil s svojim odstopom. Njegova misija je popolno uničenje kulturnega sektorja, slovenskega filma, medijev, uprizoritvenih dejavnosti, industrije srečanj, nevladnega sektorja. Misija pa še ni končana, je pa blizu, zato mu šef ne bo dovolil oditi, saj za njega opravlja izjemno umazano delo. Na nas, poslankah in poslancih, pa je zgodovinska naloga in odločitev, ali mu bomo to dovolili. Hvala.

Lepo pozdravljeni! Hvala lepa za besedo. Obema predgovornikoma se zahvaljujem za čestitko, sicer pa, da gremo k stvari. Predvsem bi rad na začetku povedal, da se moja dva predhodnika predstavljata, kot da predstavljata seveda celotno slovensko kulturo. Jaz trdim, da je seveda ne predstavljata in da predstavljata del nekih lobističnih interesov. Sedaj pa k odgovoru. Interpelacija o mojem delu in odgovornosti, ki jo je dne 5. 2. 2021 v Državnem zboru zoper mene vložila skupina 38 poslank in poslancev Državnega zbora s prvopodpisanim Matjažem Hanom, mi očita deset točk za neodgovorno ravnanje na področju kulture. Ti očitki so – kot smo jih že slišali, pa jih bom še enkrat ponovil, ker jih bom potem razlagal naprej –: odgovornost ministra za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji, virusu covid-19, odgovornost ministra za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskuse omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA, odgovornost ministra za zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije, odgovornost ministra za nesmiselno deložacijo najemnikov prostorov na lokaciji Metelkova 6, odgovornost ministra za politični odvzem statusa samozaposlenega v kulturi, odgovornost ministra za neplačevanje socialnih prispevkov samozaposlenih v kulturi, odgovornost ministra za retrogradno vodenje kulturne politike in suspenz socialnega dialoga, odgovornost ministra za politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah, odgovornost ministra za nespoštovanje ustavnega načela ločitev Cerkve od države ter odgovornost ministra za nepripravo Nacionalnega programa za kulturo. Besedilo vložene interpelacije kaže na raven politične komunikacije, zmedenosti in nasilja nad slovenskim jezikom, vsebinsko šibkost, preplet neresnic in skromnega miselnega napora predlagateljev pri sestavljanju interpelacije. Besedilo večkrat spominja na raven dialoga, ki ga lahko slišimo na mnogoterih sejah Odbora za kulturo Državnega zbora Republike Slovenije, dobro pa je, da bo to besedilo postalo sčasoma del arhiva slovenskega parlamentarnega življenja, da bodo lahko zainteresirani politični analitiki in zgodovinarji pozneje ocenjevali oba dokumenta in da bodo imeli možnost primerjave, predvsem pa analize zlorabe demokratičnega instituta interpelacije. Interpelacija bi morala biti resen politični akt, katerega se opozicija posluži v izjemnih razmerah, ko prihaja do velikih kršitev ustave in zakonov. Predlagano besedilo in sam akt iz tokratne interpelacije pa je grob napad na institut parlamentarne demokracije. S to interpelacijo se je brez dvoma dosegel najnižji prag, ki je bil doslej potreben za vložitev interpelacije. V nadaljnjem besedilu podrobno odgovarjam na očitke iz interpelacije, vendar je treba že uvodoma in na samem začetku posebej podčrtati eklatantno laž, ki je zapisana v njej, to je, da Ministerstvo za kulturo ukinja Radio Študent. Tukaj ne gre za neznanje ali napako, vsega je v besedilu interpelacije sicer v izobilju, temveč za zavestno izrečeno neresnico z namenom njenega izvoza na tuj politični in medijski parket. Tuji mediji so serijsko ponavljali to in še vrsto drugih laži, ki jih pri nas ustvarjajo in širijo isti viri. Ob dejstvu, da celo zahodni mediji v parlamentarnih demokracijah s tradicijo ne objavljajo nasprotnih mnenj in popravkov, pa so laži sčasoma lahko spoznane kot resnica. Za skromen in kratkotrajen političen dobiček so krogi okrog piscev interpelacije pripravljeni prodajati celo ugled naše države. Privilegiji in privilegiran status nekaterih posameznikov v slovenski kulturi so bili do prihoda naše vlade samoumevna pravica in na tej aksiomatski predpostavki so si v preteklosti zgradili položaj nedotakljivih. Vsak drugačen pogled in drugačna kulturna politika, vsaka vlada pa mora izvrševati tisto politiko, ki jo je pred volitvami obljubljala in so ji dali volivci največjo podporo, pa je v tem slabem letu vzbudila nasprotovanje in proteste prav zaradi dejstva, ker se je na mnogih področjih posegalo v te samoumevne pravice. Nosilci samoumevne pravice so tisti, ki ogrožajo kulturno področje in prispevajo k razvrednotenju kulture, Ministrstvo za kulturo pa je odločeno, da ne bo dopustilo, da bi tovrstna mentaliteta prevladala v slovenskem kulturnem prostoru, širili pa bomo prostor, v katerem se bo lahko razvijal kultiviran duh, ki bo sposoben spoznati resnično kakovost v kulturi in umetnosti. V Evropi in Združenih državah Amerike v nekem obdobju je kultura tudi med množicami postala vprašanje statusa, vendar ne na način kot pri nas, ko je osrednje vprašanje statusa postalo status samozaposlenega v kulturi in plačevanje prispevkov iz državnega proračuna. Neprestane ulične veselice z vložki barvanja po stenah, barbarskim besednjakom in vedno bolj resnimi grožnjami zaposlenim na ministrstvu so doživljale bolj ali manj odkrite simpatije tudi med strankami, ki jih v parlamentu predstavljajo podpisniki te interpelacije. Te aktivnosti pa so posledica strahu pred izgubo monopolnega položaja nad kulturo in popolno dominacijo v slovenski družbi, ki so si jo uspeli uzurpirati v času samostojne države Slovenije in v drugačni obliki tudi v časih neke druge države. Interpelacija sega v čas, ko smo za letošnje in prihodnje leto dosegli najvišji proračun za kulturo, odkar imamo samostojno državo. Poleg tega smo začeli v letošnjem letu uveljavljati tudi tako imenovani kulturni evro. Za kulturo se v teh letih, ko je na oblasti ta koalicija, sploh ne pišejo slabi časa. Naša kulturna politika zajema skrb in pomoč za zelo širok spekter kakovostne, profesionalne kulture in umetnosti, kakor tudi zelo razvejano dejavnost ljubiteljske kulture. Skrb in pomoč za obnovo dediščine in muzejsko ter arhivsko dejavnost, skrb in pomoč za spodbudo kreativni industriji in vsem kakovostnim ustvarjalcem v polju samozaposlenih v kulturi. Za prevarante in šarlatane, ki se sklicujejo na kulturo, pa ne bo prostora.

da bi pri svojem delu kršil katerekoli zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo področje kulture, ravnal neodgovorno ali deloval zoper interese kulturnega področja. Nasprotno! Pri svojem delu sem se zavedal svojih pristojnosti, obveznosti in dolžnosti, zato sem učinkovito ukrepal tako v zvezi s pandemijo covid-19 in njenimi posledicami v kulturnem sektorju kot na vseh drugih področjih kulturnega življenja v Republiki Sloveniji, vključno z dejstvom, da sem za leto 2021 zagotovil rekordni proračun za kulturo v zgodovini naše države. Tako izjavljam, da – prvič – nisem neučinkovito ukrepal pri omejevanju in odpravi posledic popoldne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji covid-19. Aktivno sem sodeloval pri pripravi vseh interventnih zakonih, namenjenih državljankam in državljanom Republike Slovenije za blažitev posledic pandemije. Ministrstvo za kulturo pa je spremljalo situacijo na način, da je redno pripravljalo ustrezne odloke o delovanju kulturnega sektorja glede na trenutno zdravstveno situacijo v državi ter pripravljalo vse predloge tistih členov v PKP, s katerimi so se blažile posledice pandemije, specifično za kulturni sektor: mesečni temeljni dohodek, oprostitev od plačila socialnih pravic za samozaposlene v kulturi, za novinarje, za verske uslužbence in tako naprej. Prav tako je bilo ministrstvo v nenehnem dialogu z vsemi deležniki, ki delujejo na področju kulture, in z njimi usklajevalo možnosti za izvedbo že pred pandemijo načrtovanih prireditev v letu 2020. Upoštevalo je vse predlagane programske spremembe ali digitalni način izvedbe kulturnih dogodkov kot posledico pandemije covid-19. Drugič. Omogočal sem in skrbel za svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter nisem omejeval neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA, saj ne obstaja in zato v interpelaciji seveda tudi ni naveden niti en sam evidentni dokaz, da bi osebno ali s kakršnimkoli drugim ukrepom posegel v programsko neodvisnost Radiotelevizije Slovenije ali Slovenske tiskovne agencije. Nasprotno, z odobritvijo plačila interventnih sredstev za delo zaposlenih v izrednih razmerah smo dodali, sem ali pa osebno podpisal, več kot za 2 milijona 100 tisoč evrov za redno delovanje RTV Slovenija v času epidemije. Kot minister nisem zadrževal izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije in sem si prizadeval, da so se pravne ovire in postopkovne napake pri pripravi dokumentacije za izplačilo uspešno rešile in je bilo izplačilo izvedeno do konca leta 2020. In v ničemer ni bil ohromljen zaradi tega filmski obrat. Četrtič. Nisem deložiral niti enega samega najemnika na lokaciji Metelkova 6, saj vsi subjekti na lokaciji trenutno še vedno bivajo oziroma opravljajo svoje delo. Kot minister za kulturo sem doslej vse omenjene pravne subjekte obvestil, da Ministrstvo za kulturo prostore potrebuje za namene drugih kulturnih vsebin in poslal predlog za sporazumno izselitev iz prostorov. Obvestil sem jih, da bomo v nasprotnem primeru morali sprožiti ustrezne postopke za izselitev, ki pa trajajo do enega leta, kar pomeni, da imajo čas, da si najdejo ustrezne nadomestne prostore in zato nikakor niso deložirani, kot je lažno navedeno v interpelaciji. Sprožil pa sem vse ustrezne postopke, da se bo zgodilo to, da bodo te prostore zapustili. Petič. Niti enemu samemu samozaposlenemu v kulturi nisem politično odvzel statusa samozaposlenega v kulturi, saj so kriteriji za pridobitev ali ohranitev statusa samozaposlenega v kulturi in pravice do plačila prispevkov s strani države jasni. Ti kriteriji so izključno strokovne in ne politične narave, minister za kulturo pa je odgovoren za strokovne službe in strokovne komisije, ki te kriterije pri svojem odločanju dosledno upoštevajo in spoštujejo, zato je dolžan skladno s svojimi pristojnostmi in dolžnostni za odgovorno ravnanje in spoštovanje pravnih podlag pri odločanju dosledno in natančno pregledati, ali so bili vsi kriteriji oziroma pogoji za dodelitev omenjenega statusa izpolnjeni. Šestič. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na rok plačuje socialne pravice samozaposlenim v kulturi, ki so pridobili pravico do plačevanja prispevkov. Hkrati se v interpelaciji ne navaja, Hkrati se v interpelaciji ne navaja, na katere konkretne primere neplačevanja naj bi pri očitanem dejanju šlo, zato se ne morem zagovarjati na pavšalne očitke o neplačevanju. Dokazila o rednem plačevanju dodeljenih socialnih pravic samozaposlenim v kulturi hrani finančna služba ministrstva in so razvidna iz rednih nakazil sredstev. Iz očitka ni razvidno niti to, ali gre za plačevanje pravic tistim, ki imajo to pravico dodeljeno na osnovi odločbe, ali za plačevanje tistim, ki so to pravico za čas trajanja epidemije pridobili na osnovi sprejetih protikoronskih paketov, saj gre za različna vira financiranja. Sedmič. Ne vodim retrogradne politike niti nisem zanemaril socialnega dialoga, saj sem osebno v času svojega mandata opravil kljub epidemiji kar 103 sestanke z različnimi zunanjimi kulturnimi in kulturnopolitičnimi deležniki, kar pomeni, da sem prisluhnil njihovim trenutnim vprašanjem in dilemam ter tako dosledno in ažurno odgovarjal na aktualno problematiko stanja slovenske in širše evropske kulture. Drži pa, da mora sedanji minister za kulturo retrogradno, torej za nazaj, reševati nekatere zelo pereče probleme s področja kulture, ker se v zadnjih 12 letih od zaključka mojega prvega mandata bodisi niso reševali bodisi niso ustrezno rešili. Na primer, večje investicije v kulturne objekte, v kulturni dediščini isto, vzpostavitev, recimo, pietetne razstave v paviljonu Auschwitz in podobne. Rešujem torej vse te zadeve aktivno, hitro, učinkovito, kar je razvidno iz korespondence z drugimi resornimi ministrstvi, imenovanih ustreznih strokovnih in delovnih skupin iz pogajanj v okviru kohezijskih sredstev, predvsem pa iz rekordnega proračuna za kulturo 2021, ki je bil dosežen z rebalansom proračuna z kulturo za leti 2021–2022 in v katerih sem poleg dviga uspel uveljaviti tudi sredstva na osnovi sprejetega Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi, to je tako imenovan kulturni evro, kar bo kulturi dodatno do leta 2027 zagotovilo 120 milijonov evrov. Osmič. Odločno zavračam očitek o političnem kadrovanju v javnih zavodih, saj sem imenoval nove ali potrdil stare direktorje v tistih javnih zavodih, kjer je mandat direktorjem potekel. Edina izjema je zgolj Javna agencija za knjigo, kjer je nepravilnosti o ravnanju direktorice ugotavljal že predhodni minister mag. Zoran Poznič in je šlo zgolj za nadaljevanje postopka, zatečenega od predhodnega vodstva Ministrstva za kulturo. Vsi postopki imenovanja so tekli transparentno na osnovi razpisov, prijav kandidatov, razgovorov kandidatov z ustrezno komisijo, pridobitvijo posvetovalnega stališča javnih svetov in ob izpolnjevanju pogojev, ki jih predpisujejo trenutni veljavni akti v javnih zavodih s področja kulture. So pa ti akti zelo različni in so pogoji v različnih aktih preveč razpršeni, na kar je Ministrstvo za kulturo, zlasti v zvezi z imenovanjem članov svetov v javnih zavodih, nedavno v svojem revizijskem poročilu opozorilo tudi Računsko sodišče, zato poteka postopek čim večjega poenotenja aktov o ustanovitvi javnih zavodov s področja kulture, predvsem pa njihovo usklajevanje z veljavnimi zakonskimi podlagami. Prav tako so nekateri akti nerazumno vključevali možnost kandidature strokovnjakov s podiplomsko izobrazbo, na primer z doktoratom, saj so se lahko za mesto direktorja prijavljali zgolj strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo in ne z najmanj univerzitetno izobrazbo. Takšne anomalije poskušam po ustanovitvenih aktih javnih zavodov tekoče odpravljati. Bili so pa, logično, napisati za točno tiste ljudi, ki niso imeli ustrezne izobrazbe ali pa zadostne v tisti višini, ki bi zagotavljalo še boljše kakovostno delo takih institucij. Devetič. Kot minister za kulturo spoštujem ustavno načelo ločitve države in Cerkve, podpiram pa usmeritev Vlade Republike Slovenije, da v času pandemičnih razmer v skladu z ustavnim načelom enakosti pred zakonom interventni ukrepi veljajo za vse državljane in državljanke Slovenije, torej tudi za verske uslužbence. Interventni ukrepi so zajeli vse zaposlene državljanke in državljane, tudi vse samozaposlene, zato bi bilo kvečjemu ustavnopravno sporno, če bi iz ukrepov izključil izključil samo verske uslužbence, še posebej, ker je Ustavno sodišče večkrat sprejelo stališče, da imajo Cerkve in verske skupnosti položaj obče koristne ustanove in da verske skupnosti opravljajo pomembno družbeno funkcijo. Ker je država zaradi učinkovitosti boja z epidemijo covid-19 v prvem valu in tudi v drugem valu prepovedala verske obrede, njihovo izvajanje pa je bilo tudi v vmesnem obdobju med obema valoma epidemije in je od 19. decembra 2020 še naprej omejeno, verski uslužbenci beležijo precejšen upad prihodkov za preživetje, njihovo socialno varnost in za delovanje njihovih karitativnih in splošno koristnih dejavnosti. Ukrepa temeljnega mesečnega dohodka za verske uslužbence in pravice do plačil prispevkov za socialno varnost sta začasna, namenjena omilitvi in odpravi posledic epidemije ter vezana izključno na čas razglasitve epidemije. Ne morem sprejemati odgovornosti za to, da Resolucija o nacionalnem programu za kulturo ni bila sprejeta že vse od leta 2017. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2018–2025 kot obvezni predpis, katerega sprejem nalaga zakon, je bila vključena v normativni program Vlade Republike Slovenije za leto 2017, kjer je bil določen skrajni rok za njen sprejem do 15. decembra 2017. Obveznost za sprejem nove resolucije je torej zapadla v mandatu 2014–2018 in je takrat prišlo do kršitve te obveznosti, kar pomeni, da odgovornost za njen nesprejem nosi takratni minister. To potrjuje tudi dejstvo, da je Vlada Republike Slovenije pod predsednikom Marjana Šarca v svoj normativni program za leto 2020 prenesla Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2020–2027, za sprejem pa z rokom 15. 12. 2017. Torej, vprašati bi se bilo treba, zakaj ni prišlo do teh sprejemov in kdo je predstavljal največjo oviro, čeprav so bile leve vlade, verjetno je bilo preradikalno vse skupaj tudi za tiste prejšnje ministre, da bi pristopili k takim sugestijam, kot so se pojavljale s strani nestrpnih levih strank. V besedilu interpelacije je navedeno ogromno neresnic, ki ne temeljijo na resničnih dejstvih, prav tako so skrajno žaljive neutemeljene trditve o klerikalnem populizmu, o tem, da minister od samega začetka nastopa funkcije izvaja uničevalne manevre, pogubne za kulturo. Med drugim navajajo tudi, da vsaka kritična misel se diskreditira v širši javnosti, tako preko piar službe ministrstva kot preko strankarskih medijev SDS. Glede na to odgovarjam, da slovenski in po naročilu iz Slovenije tudi mednarodni mediji objavljajo okrog 90 procentov negativnih sporočil o Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije in navedena trditev je zato tudi neresnična. Je neresnična. Iz medijskih objav je namreč razvidno, da imajo tisti, ki to želijo, za kritiko na razpolago tako rekoč večinski medijski prostor. Minimalni standard demokracije pa je, da je tistemu, ko se ga kritizira na osnovi neresnic oziroma laži, dopuščena možnost, da se zoper laži, lažne očitke lahko vsaj brani. V manj kot enoletnem mandatu smo se na objave v domačih in tujih medijih morali zaradi objavljenih neresnic odzvati z več kot 50 demanti, kar priča o tem, da ne gre za slučajno napako ali nehoteno zmoto pri objavljanju sporočil o našem delu, ampak za sistematično organizirano politično gonjo zoper vlado in ministrstvo in iz take količine negativnih informacij je več kot očitno, da je ne samo kritika ministrstva, ampak celo potvarjanje dejstev o našem delu stalnica. V interpelaciji poudarjajo tudi, da iz ministrstva veje antikulturni govor, mržnje, sarkastični populizem ter pomilovanja vreden žaljiv cinizem. Brez enega samega konkretnega navedka, torej, se meni očita sovražni govori in cinizem, medtem ko so si pod besedilo interpelacije, podpisani poslanci dovolili izrekati diskreditacije, osebno mene in Vlade, v kateri kot minister sodelujem. O tem bomo verjetno danes ali pa jutri še veliko govorili, kaj ste vse tu govorili. Mislim, da bomo te ideološke neumnosti razčistili tu na zelo jasen in nepopustljiv način, z oznakami in povedali, kdo je kaj. V besedilu interpelacije je naveden tudi očitek, da minister prezira prav ustvarjalnost, kreativnost, inteligenco, napredno misel, kritični um in svobodni duh. Glede na to, kar očitate meni, se postavljate v položaj, da vi veste, kaj je ustvarjalnost, kreativnost, inteligenca, napredna misel, kritični um in svobodni duh, jaz pa ne. Z vami se o tem seveda ne bom prepiral, vsekakor pa trdim, da so se vas vse te stvari izognile v velikem loku, ker kot marsikje v interpelaciji ne ponujate nobenih predlogov, kako in kaj urediti, rešiti, ovrednotiti, je potrebno opozoriti, da je določene kriterije vendarle potrebno upoštevati. Nedvoumno je seveda eden od njih premosorazmernost med ustvarjanjem določenih finančnih, prostorskih in delavnih pogojev za delovanje nekega sektorja na eni strani ter med programsko uspešnostjo in kvaliteto vsebin, ki v takih spremenjenih pogojih nastajajo, na drugi. Prav zaradi premo sorazmerne odvisnosti med obema parametroma sem si kot minister za kulturo, kljub pandemiji covid-19, prizadeval za čim večjo realizacijo že v času prejšnje vlade sprejetega proračuna za leto 2020 ter spodbudil pridobivanje pridobivanje dodatnih sredstev za kulturne dejavnosti v letu 2021. V prihodnosti se položaj kulture ne sme poslabšati in nobena dejavnost, ki jo podpira Ministrstvo za kulturo, ne sme nazadovati, sem povedal na svoji predstavitvi, preden sem nastopil to ministrstvo in temu tudi seveda sledim. Predlagatelji tudi govorijo, da se kulturo izriva na obrobje, v stanje paralize, da vladajoča stranka deluje tako, da preti z odvzemom financiranja, tako da izstrada, iztrebi in izkorenini. Glede na to lahko odgovorim, da v vseh navedbah ni niti enega samega podatka, ne vira, na katerega naj bi se izrazite ekonomsko in socialno usmerjene analize o položaju slovenske kulture opirale. Samo pavšalne ocene, prazno govoričenje brez argumentov, v resnici pa kultura z vidika financiranja znotraj državnega proračuna stopa v ospredje. Komu se je v letu 2020 odvzelo financiranje? Koga se je izstradalo, iztrebilo in izkoreninilo? Vsako besedo, vsak stavek v navedenih očitkih izpodbijajo resnična dejstva in podatki za leti 2020/2021 sami po sebi, ker smo ukrepali takoj. Zagotovili smo s proračunom 2020 načrtovana sredstva v kulturnem sektorju za njihove programe in delovanje ter učinkoviteje črpali kohezijska sredstva za celih 83 odstotkov več kot v letu 2019. Sodelovali smo pri pripravi protikoronskih paketov, ki je kulturnemu sektorju v času pandemije omogočilo dodatno črpanje interventnih sredstev v več kot 68 milijonih evrov. Zagotovili smo rekorden proračun za kulturo za leto 2021, ki je za četrtino večji od proračuna, ki ga je za leto 2021 načrtovala predhodna vlada. Uveljavili smo Zakon o zagotavljanju sredstev, kot sem že prej omenil, tako imenovani kulturni evro, ki bo omogočal dodatnih 122 milijonov 600 tisoč evrov. Zagotovili smo sredstva za začetek črpanj sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost v predvideni višini 87 milijonov evrov, kar je za dvakrat več, kot je evropsko povprečje. Zagotovili smo možnost za rekordne investicije v javne zavode in tudi pripravili pravzaprav vse potrebno, da se bodo gradnje začele. Gradnja Arhiva Republike Slovenije, kar je pomembno torej in verjetno ne popularno, Muzej slovenske osamosvojitve, Center Rotovž, murskosoboška enota Arhiva, reševanje prostorske problematike Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Pokrajinskega arhiva Maribor, začetek obnove Drame Ljubljana ter gradov Turjak, Viltuš, Dornava in Negova in seveda predvidevali smo in predvidevamo izpraznitev Metelkove 6 in začetek gradnje Prirodoslovnega muzeja. Ob tem bi povedal, da je pravkar bil zaključen tudi razpis za dva milijona evrov za kulturne domove, ki omogočajo tudi na širši ravni v Sloveniji boljše izvajanje kulturnih dejavnosti. Torej, če zaključim. Odgovor na to interpelacijo – tu sem povedal le izvleček – je seveda obsežnejši in znaša skoraj desetkratnik tistega, kar je zapisano v besedilu interpelacije. Daljši odgovor s podrobnimi pojasnili je bil potreben, da bi se, prvič, z vsemi dejstvi lahko argumentirano zavrgli vsi zapisani pavšalni in populistični očitki, in drugič, da bodo tisti, ki bodo odgovor tej interpelaciji voljni prebrati, doumeli in razumeli, da kot minister delam v dobro slovenske kulture. V dobro slovenske kulture pa ni samo višji proračun, ampak predvsem je izraz to tudi volje ne samo ministra za kulturo, ampak je to tudi volja in izraz naklonjenosti celotne Vlade, ki se zaveda pomena, kaj je slovenska kultura imela tako v preteklosti, ko sta jezik in kultura odigrala izjemno pomembno vlogo za obstoj slovenskega naroda in nastanek samostojne države, kakor tudi seveda v prihodnosti, ko je pravzaprav to zelo pomembno, da se ta nacionalni temelj, nacionalno identiteto ohrani v tem globaliziranem svetu. Kakorkoli, ta interpelacija je lahko konec koncev tudi pozitivno dejanje, če bodo predlagatelji in ves njihov krog somišljenikov hoteli prebrati vse odgovore in prisluhniti tehtnim argumentom, mediji pa bodo širši javnosti raje sporočali resnična dejstva namesto navijaških pamfletov. pamfletov. Hvala lepa.

Vasko Simoniti: »Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi močmi deloval za blaginjo Slovenije.« Le mesec dni po teh besedah smo v opoziciji zaradi incidenta z nedopustno in neprimerno depešo, ki blati večino slovenskega novinarstva, sklicali nujno sejo in javnost opozorili na zlorabo diplomatske korespondence. Vojna z mediji se je nadaljevala. Stanje kulture pa se je tako z novim starim ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem začela alarmantno slabšati. Minister je na začetku mandata poudaril, da se v prihodnosti položaj kulture ne sme poslabšati in da nobeno dejavnost, ki jo podpira Ministrstvo za kulturo, ne sme nazadovati. Vse obljube ministra so se izkazale za farso, saj smo bili v enem letu priča vodenju ministrstva, ki je pod krinko prizadevanja za dobrobit kulture v resnici h kulturni politiki pristopalo v skladu s kulturnim programom stranke SDS. Opozicijske stranke smo številne očitke slabšega in škodljivega dela aktualnega ministra strnili v 10 točk in z njimi v parlamentarni postopek vložile interpelacijo. Razlogi za interpelacijo: neodgovornost ministra za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemije virusa covid-19, za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA, finančna blokada na področju filma in filmske produkcije, nesmiselna deložacija najemnikov Metelkove ulice 6, političen odvzem statusa samozaposlenega v kulturi, neplačevanje socialnih prispevkov samozaposlenih v kulturi, retrogradno vodenje kulturne politike in suspenz socialnega dialoga, politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah, nespoštovanje ustavnega načela ločitve Cerkve in države ter nepripravo Nacionalnega programa za kulturo. Odgovor ministra Simonitija na interpelacijo je, pričakovano, v njegovem slogu. S prav takšno podcenjevalno retoriko je minister sodeloval na Odborih za kulturo, kjer je odražal svoj zaničljiv odnos do vloge Državnega zbora, nas poslancev in navsezadnje kulture. Sprejete sklepe Odbora za kulturo minister obravnava kot vsiljevanje nečesa neuresničljivega. Neuresničljivega, ker sklepi ne sledijo načelom Vlade oziroma, bodimo natančnejši, politiki SDS. Pravite, minister, da bo besedilo interpelacije političnim analitikom in zgodovinarjem kasneje služilo kot analiza zlorabe demokratičnega instituta interpelacije. Ne, minister! Če kaj, se bodo na podlagi besedila analitiki spraševali, zakaj kljub vašim dejanjem lahko ostanete še naprej minister. V SAB se zavedamo, da akterji na področju kulture, filma in drugih ustvarjalnih sektorjev sodijo med najbolj ranljive skupine; skupine, ki bodo najhuje čutile posledice izbruha pandemije novega korona virusa. Svoja vrata so prvi zapirali, zapirali, odpovedati so morali dogodke in jih prestaviti na splet, ustaviti dejavnosti, pri tem trpeli ogromne izgube. Ker je kulturni in ustvarjalni sektor med petimi najbolj prizadetimi sektorji v času pandemije, smo v SAB predlagali bone za kulturo, ki pa jih Vlada ni vključila v nobenega od protikoronskih svežnjev. Minister neumorno ponavlja, da je aktivno sodeloval pri pripravi vseh interventnih zakonov o omejevanju odprave posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture v času epidemije. Zakaj, minister, ste potem s strani številnih institucij, nacionalnih združenj, javnih institucij, nevladnih organizacij in skoraj 200 posameznikov prejeli javno pismo, v katerem navajajo, da so področje kulture v času epidemije korona virusa dodatno prizadeli ravno vaš nastop, vaše odločitve, vaše neupoštevanje stroke in strokovnosti, neodgovorno gospodarjenje in še bi lahko našteval. V SAB smo s poslanskim vprašanjem želeli izvedeti, kako se boste aktivno odzvali na vse očitke javnega pisma. Vaš odgovor, minister, nakazuje na aroganco in prezir do samozaposlenih. Menite, da je trditev, da so zaposleni v kulturi ogroženi, žaljiva do drugih državljank in državljanov. Zakaj? Ker vi, minister, status kulturnika smatrate za privilegij in ne za pravico. V odgovoru ste navedli, da so bili ravno kulturniki v odnosu do ostalih državljanov deležni posebnih ukrepov. S preprečevanjem dela samozaposlenih in ustavitvijo izdajanja odločb za pravice do plačila prispevkov pa ste mimo mnenj strokovne komisije kulturnike dodatno pahnili v negotovost. To so vaši posebni ukrepi. Tako kot ste se, minister Simoniti, sprenevedali in vse očitke zavrnili od interpelacije leta 2006, ko ste prav tako neučinkovito in škodljivo vodil svoj resor, tako tudi danes svoje delo in odgovornosti odločno zagovarjate. Vse vaše navedbe, žalitve, ki so tipične za vaš slog izražanja, so ogledalo vašega dela in ne zagotavljanja spodbudnega okolja za razvoj kulture in umetnosti. Med vsemi navedenimi v vašem odgovoru na interpelacijo nas v SAB najbolj iritira, naj preberem citat, »sem omogočal in skrbel za svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter nisem omejeval neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA«. Že julija 2020 je na Ministrstvu za kulturo v naglosti in tajnosti nastajal osnutek sprememb celotne medijske zakonodaje. Novela Zakona o RTV Slovenija je predvidevala znatne posege v financiranje in delovanje javnega medijskega servisa in razdelitev RTV prispevka tudi med druge medije. Ena izmed večjih sprememb je tudi izločitev organizacijske enote Oddajnik in zveze iz zavoda, kar ima za posledico krepitev televizijske dejavnosti Nove24TV in Planeta TV. spremembo medijske krajine Vlada zagrizeno deluje v smeri prevzema kontrole nad mediji in po vzoru madžarskega premiera Viktorja Orbána kontrole nad miselnostjo svojih državljanov. V stranki SAB smo prvi opozorili na skrite načrte Vlade, da obsežne spremembe medijske zakonodaje na hitro realizira čez poletje, in to s samo 5-dnevnim rokom za javno razpravo. Opozicijske stranke smo nato z zahtevo nujne seje predlagali Vladi Republike Slovenije, da svojo napovedano 5-dnevno javno obravnavo časovno razširi z možnostjo sodelovanja najširše javnosti. na medijskem področju je eskaliralo do mere, kjer poleg Madžarske in Poljske Evropa zdaj govori tudi o Sloveniji. O vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev tako z zaskrbljenostjo razpravljajo tudi v Evropskem parlamentu, medtem ko naš minister slepo sledi le eni agendi – centralizaciji medijev. Za konec še o STA. Vlada je po zakonu dolžna zagotoviti primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA. Prav tako sedmi protikoronski zakon določa, da se za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva iz proračuna, ne glede na to, ali je pogodba sklenjena. Po besedah ministra ta določba ne govori o izvedbi financiranja. Vlada, direktor Ukoma Uroš Urbanija in minister Simoniti kljub mnenjem iz Bruslja vztrajajo in iščejo nove izgovore ter zavlačujejo z namenom finančnega izčrpanja STA. Prav tako so bili na Odboru za kulturo sprejeti sklepi, s katerimi se poziva Vlado Republike Slovenije, da nemudoma izplača zapadla mesečna nakazila. Nedopustno minister na to odgovarja, da se vsiljuje uresničitev sklepov, ki ohranja nevzdržno stanje. Slabo stanje v slovenskem kulturnem in kreativnem sektorju pod vodstvom ministra Simonitija je zaskrbljujoče, zato v SAB interpelacijo zoper ministra za kulturo odločno podpiramo. Brez kulture ni naroda, ni nas in ni Slovencev. Hvala.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospod minister, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi, vsem želim lep dan! Nov teden, nova interpelacija proti ministru aktualne vlade. Dr. Vasko Simoniti je kot minister vlade Janeza Janše nastopil v času spopadanja z epidemijo korona virusa. Čeprav njegovo področje ni stalo v prvih vrstah pri spopadu z epidemijo, je bilo vendar obremenjeno z različnimi posledicami po prvem valu. Najbolj so to občutili tisti, ki so delali na področju industrije srečanj in v kulturno-kreativnem sektorju. V Poslanski skupini Desus se bomo v stališču ustavili pri treh ključnih elementih, zaradi katerih bi moral minister Simoniti nositi polno odgovornost in seveda tudi posledice: medijski zakonodaji in vmešavanju v neodvisnost medijev, umanjkanje dialoga s kulturniki in drugimi posamezniki, ki delujejo v sklopu kulture, podobi Slovenije na evropskem političnem parketu in kulturnem ter medijskem prostoru. Dr. Simoniti je imel v Poslanski skupini Desus v začetku julija 2020 sestanek na temo tako imenovanega medijskega trojčka. V sami predstavitvi nam je bilo rečeno, da bo medijska zakonodaja plod nadaljnjega usklajevanja, ker se bodo marsikatere zastarele zadeve znotraj aktualnih zakonov prečistile. Vendar pa že takrat nismo prejeli točne časovnice, v kateri bo zadeva prišla v zakonodajno proceduro. Naj poudarim, da smo bili le nekaj dni zatem izredno presenečeni, ko je bil predstavljen in medijski trojček podan v javno obravnavo in to le za nekaj dni. V Poslanski skupini Desus smo zato nemudoma ostro protestirali proti tako kratkemu roku za preučitev zakonodaje. Namreč, pri predlaganih zakonih nikakor ni šlo za manjše spremembe, temveč za vsebinsko obsežne in izjemno pomembne novosti, ki bi vplivale na celotni medijski sektor. Takšna odločitev se je nato izkazala kot pravilna. V daljšem času javne obravnave medijske zakonodaje je lahko zainteresirana javnost novele podrobno preučila ter podala svoje argumentirano mnenje. V naši poslanski skupini, na žalost, ugotavljamo, da so se poskusi poseganja v neodvisnost medijev kmalu ponovili; od pisem članov Vlade v Bruselj, ki so do določene mere prav tako spadali pod okrilje Ministrstva za kulturo, do agresivnih postopanj zoper različne medije in končne prekinitve financiranja Slovenske tiskovne agencije. Minister za kulturo bi se moral odločno postaviti na stran medijev in proti različnim sporočilom, ki kazijo ugled naše države tako na evropskem političnem parketu kot tudi znotraj kulturnega in medijskega prostora. V Desusu zagovarjamo popolno svobodo in neodvisnost medijev in ne bomo pristali na nikakršne aktivnosti, ki bi posegale v pravico do svobodnega izražanja. Pri prekinitvi financiranja Slovenske tiskovne agencije smo se v Desusu nemudoma ostro in kritično odzvali. Prepričani smo, da Slovenska tiskovna agencija v celoti izpolnjuje svoje poslanstvo in spoštuje načela neodvisnega in nepristranskega novinarsko-agencijskega obveščanja. Z ukinitvijo financiranja pomembnega javnega servisa in javnimi obračunavanji med predstavniki Vlade in Slovensko tiskovno agencijo delamo nepopravljivo škodo slovenski medijski krajini. smemo pa pozabiti, da sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije, ki je bil sprejet pri Državnem zboru ob koncu leta 2020, namreč izrecno navaja, da mora STA, ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo, iz proračuna države za leto 2021 za opravljanje službe prejeti sredstva v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA za leto 2021. To piše v zakonodaji. Tu moramo izpostaviti, da polne krivde za prekinitev financiranja STA ne nosi le minister, temveč je v sporu več akterjev; direktor STA, ki bi ustanovitelju znotraj zakonskih obveznosti moral predložiti zahtevane dokumente o delovanju STA, in Ukom kot predstavnik ustanovitelja. Minister Simoniti bi v tem sporu moral nastopiti kot mediator, ki bi obe nasprotujoči strani pomiril in preprečil dodatna zaostrovanja. Zaradi takšnega spora glavnih akterjev je namreč ogrožena prihodnost enega izmed najkvalitetnejših in nepristranskih medijev ter veliko delovnih mest izredno kvalitetnih novinarjev. Pri dialogu s kulturniki in drugimi posamezniki, ki delujejo v sklopu kulture, je nujno treba izpostaviti siromašenje filmske in avdiovizualne produkcije. Razumemo lahko stisko, ki je nastala zaradi nepričakovanih stroškov po pojavu epidemije covid-19, vendar je treba opravljeno delo tudi plačati. Slovenski film je odlična promocija naše države, prav tako pa omogoča zaposlitev precejšnjemu številu ljudi. Zato je bilo neizplačilo sredstev ustvarjalcem, ki so že pričeli z izvajanjem projektov v sklopu zaključnih razpisov, nedopustno. V Poslanski skupini Desus poudarjamo, da je dialog pri doseganju kompromisov ključen. Razumemo, da nikoli ne bomo mogli zajeti in pomagati vsem posameznikom v času takšnih globalnih kriz, a vendar je bilo to umanjkanje dialoga s strani ministra za kulturo opazno. Verjamemo, da bi lahko minister na področju industrije srečanj, pri filmski in avdiovizualni produkciji in marsikaterih drugih nerešljivih členih kulture vložil bistveno več delovne energije in tako skupaj z ostalimi sogovorniki naredil več. Ministrova neangažiranost in opazna konfliktnost sta vodili v različne spore. Z osebnimi obračunavanji in nepozornostmi je minister Simoniti na področju kulture naredil kar veliko škode, zato mora po našem mnenju nositi tudi odgovornost, ki pritiče njegovemu položaju. V Desusu prepoznavamo delo, ki ga je opravil gospod dr. Simoniti v preteklosti in njegov prispevek k kulturni krajini v Sloveniji, a vendar je danes na zagovoru tu pred nami zaradi njegovih dejanj in ravnanj v času njegovega ministrovanja. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo svojo odločitev o glasovanju sprejeli po predstavitvi vseh stališč poslanskih skupin in opravljeni razpravi, ki bo sledila. Hvala za pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Zmago Jelinčič Plemeniti bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke.

bi recimo v bavarskem parlamentu leta 1879 profesor Anselm Kugle Roth, predstojnik Westfalischewindspuckenstiefunga rekel, da gre za Glockenspiel brez zvonov. Tako nekako je puhlo narejena interpelacija, katere namen ni nič drugega kot vreči ministra, vreči Janševo vlado in nazaj postaviti tiste korifeje, ki so si basali žepe z denarji po dolgem in počez, ki so dajali denar tistim, ki so bili od umetnosti kilometre stran, ampak so bili pravoverni, v pravih strankah, v pravih smereh razmislekov in podobno. Danes se očita gospodu ministru marsikaj, vendar nobeden od teh očitkov ne stoji. Rečeno je bilo za STA. STA je nek konglomerat, od katerega težko dobimo kakšne relevantne podatke, saj po navadi podatki prihajajo od STA z enim dnevom ali celo več zamude v naš medijski prostor. Še ena zadeva je. Vsaka organizacija, še posebej, če je to tista, ki je ustanovljena s strani vlade, mora predložiti dokumentacijo, da se jo pregleda, ne pa, da se skriva iz takih ali drugačnih razlogov. Človek bi pomislil, da je nekaj čudnega tam zadaj in je nekaj čudnega tam zadaj. Zakaj se skrivajo te podatki? Direktor STA, ki je tam, kot bi rekli, že od vekomaj, noče povedati, kam je šel denar, kako se je denar trošil. Glede na primerjavo njegove plače s plačami novinarjev in novinark v STA je to vse skupaj zelo zelo smešno. Ministru se očita zamenjava vodilnih kadrov v kulturnih ustanovah. Moderno galerijo je vodila direktorica že skoraj 30 let. Ista direktorica. Pa se človek vpraša, ali gre za življenjsko zagotovljeno delovno mesto. Kdo je tisti, ki lahko vse večne čase, ko ga postavijo na delovno mesto, ostaja tam? To je bilo nekoč, ko je partija določila, kdo mora biti in je bil, dokler je bil živ. Ampak ti časi so minili. Tudi v umetnostnih ustanovah morajo biti na pozicijah sposobni ljudje, ne pa politično primerni ljudje. Govorilo se je o Narodnem muzeju Slovenije, kot češ zamenjali so najboljšo direktorico. Ta gospa v dveh mandatih ni naredila nič, že pred tem je uničila Gorenjski muzej, da je bil hudičevo globoko v negativnih številkah, v Narodnem muzeju ni naredila ničesar in je bila v bistvu najslabša kandidatka. Že ko je bila prvič izvoljena, je bila najslabša, ko je bila drugič potrjena, je še vedno bila najslabša, ampak jo je politika zahtevala in jo je potrdila. Če pogledamo naprej, to modrost teh naših vodstvenih kadrov v umetnostnih, bi rekel, institucijah. V Mariboru, recimo, bi bil – letos, je obletnica smrti admirala Tegetthoffa. To je zagotovo največji vojni strateg 19. stoletja, pomorski vojni strateg, kar mu priznava ves svet. Ampak, seveda, direktorica galerije v Mariboru je proti postavitvi spomenika, ki je nekoč že stal v Mariboru, kajti Tegetthoff je bil Mariborčan. Ne, tega ne sme biti. Ne vem, kakšne spomenike bi potem postavljali! In da na takem mestu sedi neka gospa, ki ji ni do slovenske zgodovine, ki ji ni do tega, da bi to obeležili, je prekleto žalostno in bi bilo prav, da se take ljudi zamenja. Čisto prav. Zato pričakujem od ministra, da bo to najprej v dokončanju do tega mandata, potem pa še v naslednjem mandatu uredil in zamenjal. Govori se, kako da je minister utišal neodvisne medije. Kot vem, nikoli minister ni utišal Nove24TV, kajti to je neodvisen medij. Vsi ostali mediji, Delo, RTV, Pop TV, ne vem, kateri še vse, Dnevnik, Večer, to so odvisni mediji. To so mediji, odvisni od bivših političnih struktur, ki so jih naredile in ki so jih nastavile in katerim so dolžni. Pa mi povejte, ali je kdaj minister utišal te medije. Ne. So se pa ti mediji posluževali, bi rekel, špicljevskih metod in so preko svojih levo usmerjenih prijateljev, kolegov, ljubimcev, ljubimk in ne vem, kaj še vse, v Evropi tolkli nazaj. jaz ti bom poslal ene dokumente pa nekaj, bom že kaj napisal, ti pa samo prevedi v svoj jezik – ali pa ti bom jaz prevedel –, potem pa pošlji nazaj kot neodvisen novinar. In ko pošljejo in objavijo zunaj, potem naši novinarji, isti, ki so napisali osnovni osnovni izdelek, objavijo to kot reakcijo Evrope. Pa lepo vas prosim! To je pilo vodo nekaj časa, zdaj pa ne več. Zdaj pa je že večini Slovencev jasno, kaj je tukaj zadaj in kako se tej zadevi streže. Mi imamo neko tako imenovano neodvisno RTV, ki zaposluje vsega skupaj približno 2 tisoč 700 ljudi. BBC, ki ima verjetno večjo gledanost, verjetno, ne vem, če bi vprašali naše z RTV-ja, bi rekli, da to ni res, ampak BBC ima manjše število zaposlenih. Mislim, da je tukaj še ena huda naloga gospoda ministra, da sčisti ta Avgijev hlev. Mislim, da bi bilo tam potrebno napeljati Ljubljanico skozi tisto stavbo, da bi odneslo tisto, kar je odveč, tisto, kar je slabega, in vse tisto vejevje in ostale navlake. Treba je vzeti vzor v Grčiji. V Grčiji so imeli podoben primer, pa so ga uredili. Res na malo bolj oster način, ampak to je edini način, da se tam kaj uredi. Govori se o tem, da so samozaposleni izgubili denar, da ne bojo mogli preživeti in tako naprej; ampak, v lanskem letu je 3 tisoč 258 samozaposlenih v kulturi prejelo vsak po 5 tisoč 832 evrov socialne podpore. S tem da marsikateri od teh gospodov in gospa služi zraven, imajo svoje firme, svoja društva in podobno in ne plačujejo nobenih davkov. Fino. Jasno, ti ljudje potem tamle okoli parlamenta krožijo z bicikli, zvonijo, tulijo, tiskajo proglase, tiskajo letake in potem razmetavajo to okrog, pa še kaj drugega. Zakaj se nihče na to ni ozrl? Če vzamemo to umetniško srenjo, gospod minister, morali boste spucati, zelo zelo spucati tudi na raznih institucijah za varstvo kulturne dediščine in podobno, da se ne bo dogajalo to, kar se dogaja sedaj z Žičko kartuzijo. Jaz sem si ogledal to delo in iz nekega sakralnega objekta, ki je bil nekoč špica evropske kulture, bo nastal nek zmazek s premično streho, kjer bodo verjetno na streho, tisto, ki se bo dvigala, spuščala, kakor bo komu odgovarjalo, bodo verjetno gor občasno spreminjali reklame. Enkrat bo Coca-Cola pisalo gor, enkrat bo pisalo Podravka in podobne zadeve. Ta arhitekt, ki je dobil to delo, kot pravijo brez razpisa, mislim, da bo to pomenilo kar dober poseg oziroma ne poseg v, ampak dodatek v privatne žepe, kajti 2 milijona evrov je denar, za katerega bi se marsikdo pretegnil. In ta gospod namerava narediti iz te stavbe neko razgledno ploščad, ki bo gledala na ruševine na dvorišču in v hrib približno 200 metrov stran. Ne vem, kaj si bodo tam ogledovali in razgledovali. Ampak seveda projekt je pa zanimiv. Kajti, vpisan bo v knjige o arhitekturni dediščini, ampak pod poglavjem Brce v temo določenih arhitektov. Povedal mi je, da bodo za dviganje strehe porabili 6 močnih elektromotorjev, ki bodo dvigali in spuščali streho. Ko sem rekel, kakšen je namen, je rekel, da notri, ko bo streha odprta, se bomo zazrli v nebo. Sem rekel, pojdite ven na travnik pa poglejte v nebo. Ja ne, to ni umetniški vtis. Za kozlat! In 2 milijona evrov – pufff, pa bo šlo. Najbolje, gospod minister, zabremzajte, pa naj pretehtajo, kaj je, pa kaj ni. To, kar se tam dogaja, je grozljivo. In potem pravijo, ja, streha, klasična streha bi bila težka 200 ton. A ta z elektromotorji bo pa kaj manj ali kaj jaz vem kaj? Res pa je, da ne bodo mogli reklam gor pisati. Sem rekel, pojdite si pogledati, kako je narejena cerkev v Špitaliču, ki je malo nižji dol, ta sistem, kako je v sredini majhen turen. Pa so me debelo gledali, pa so rekli, ja, ja, avstrijski kolegi so rekli, da to ni prav, da so slabo popravili tisto cerkev, pa da ni taka, kot je bila. Sem rekel, ja, po čem

turna v sredini. Sem rekel, pa pojdite magari v Oxford, tam sta dve katedrali narejeni na isti način. Ah, ne, ampak potem se streha ne bi premikala. In potem ne bi znotraj gledali v zrak in iskali zvezde ponoči, pa netopirje, kako letajo mimo. Skratka, grozljive stvari se dogajajo. Gospod minister, to vas lepo prosim, že sedaj v času od današnjega dne pa do konca mandata porihtajte to zadevo. Pa še nekaj mogoče. Razumem, da arhitekti sebe smatrajo za umetnike, kajti ta arhitekt je tudi eden od umetnikov in to je verjetno njegova umetniška instalacija, s katero se bo hvalil. Ampak, ali moramo res vse uničiti? Ali moramo res uničiti slovensko kulturno dediščino, ki jo imamo že tako ali tako malo? Konec koncev, če pogledamo, kaj se prodaja. Slovenska kulturna dediščina gre v tujino. Če je pa v tujini na dražbi kakšen kos slovenske dediščine, je seveda ne odkupimo mi, kajti po galerijah jim je dostikrat vseeno. Govorim, recimo, o Narodnem muzeju Slovenija, kjer niso odkupili praktično nobene pomembne zadeve in je šlo ogromno število pomembnih zadev čez mejo. V Trstu je bila dražba s slikami slovenskih avtorjev, mislim, da so samo dve sliki odkupili, namesto da bi država posegla in rekla, da se to odkupi. Tega ni kriv sedanji gospod minister, tega so krivi ministri pred njim, ki tega niso počeli. Zato ne obešati ministru krivde, ki jo ne nosi. Mislim, da je to grozljivo, kar se dogaja. Recimo, tudi na področju RTV dostopnost so arhivov. Če kdo hoče iti v arhiv, najprej mu morajo dovoliti, potem mora plačati pristojbino, potem mora plačati presnemavanje, potem se pa najdejo še nekateri gospodje, ki pravijo, ja, to je moje avtorsko delo, plačajte mi še to. Ampak, ti gospodje, ki zahtevajo denar, so bili v službi v RTV in so bile to njihove službene obveznosti in vendar so jim prejšnje zadeve dovoljevale, da so še tukaj denar pobirali. Tudi to, gospod minister, boste morali popraviti. Mnogo cviljenja je bilo zaradi čiščenja Roga in Metelkove. Na Metelkovi je bilo tam več kot 20 nevladnih organizacij, ki nekatere tudi nimajo statusa kulturne dejavnosti in vendar so bili tam notri. Država jim ni zaračunavala ne prostorov, v katerih so bili, država jim je plačevala elektriko, vodo, kanalizacijo in vse skupaj, pa še denar so dobivali. Krasno! Takih primerov v Evropi ni, še manj pa kje v Aziji, ker tam v Aziji, še posebej na Kitajskem, bi to hitro spucali. spucali. Ampak pri nas zato, ker so bili eni posvečeni, zato ker so iz leve politične opcije, ekstremno leve politične opcije, pač so imeli bonitete in so se lahko šli to. Seveda ne razumem, kako je mogoče, da tako imenovana kultura, ki jo nekateri tako povečujejo, da je ta kultura proti temu, da se tam naredi kulturni spomenik, prirodoslovni muzej. Ne razumem, kje je tukaj logika. Ni logike, seveda, razen, če iščemo logiko v tem, da kultura ni tisto, kar bi ohranjalo slovensko nacionalno bit in naše bivanje, ampak da je kultura to, da se dva slečeta

To ni kultura. Tudi ni kultura, da dobi Prešernovo nagrado neka mladenka, ki doji psa. Mislim, da je to deviantnost, ne pa kultura. To zagotovo ni kultura. Mislim, da je na to treba opozarjati in je treba preprečiti, da se take deviantnosti dogajajo. Seveda, takšni ljudje dobijo nagrado Prešernovega sklada ali pa celo Prešernovo nagrado! Fino, fino. Cel svet se nam smeji, razen določenih deviantnežev, ki pa jih je tudi na žalost na svetu veliko. Ampak po drugi strani, če vprašate katerakoli galerista, ali bi v svojo galerijo povabil takega umetnika – ga ni. Zato ker to se sicer pogleda, se nasmeji, se reče, ja, hvala bogu, da takih tepcev ni v naši državi, ampak da so v Sloveniji, in se gre naprej. Potem, če pogledamo Rog – pravilno, da se je zrušilo tisto gnezdo, v katerem so našli mamila, ukradeno robo, bicikle ukradene ali pa eni pravijo izposojene zaradi umetniških projektov, injekcijskih igel, kolikor hočete. Verjetno bi tovarna Tik v Kobaridu bila vesela, če bi jih samo pobrali – enomesečno proizvodnjo bi lahko zaprli zaradi teh. Potem pa cela vrsta nekih skvoterjev, ki so prebivali notri. Prebivali notri! Poleg tega so k sebi jemali še razne migrante in tako naprej. Pravilno, da se je to porušilo in da se bo naredilo nekaj, kar bo imelo vsebino in pa izgled. Konec koncev je Ljubljana glavno mesto ene države. Pa Ljubljana zagotovo ni najlepše mesto na svetu, razen za tistega, ki se sprehaja po ozkem centru, pa še tam bo videl, da plošče na tleh niso, recimo, iz pohorskega tonalita, ampak da so uvožene uvožene iz Kitajske, da že pokajo, da že razpadajo; ampak dobro, to je že razprava za Odbor za gospodarstvo in mogoče tudi za okolje in prostor. Mi imamo celo število raznih umetnikov, od katerih so najboljši umetniki tisti, ki so se proslavili v tujini in ki so morali oditi v tujino, ker niso bili konvencionalno nastrojeni. Ampak tukaj besedo konvencionalno ne uporabljam zato, da bi poudarjal neko ustaljeno usmeritev, ampak konvencionalno povezujem z bivšo politično strukturo leve usmeritve, ki je še zmeraj izredno močna. Dva slovenska režiserja sta morala v tujino na Poljsko in iz Poljske v Hollywood, kjer ju cenijo. Pri nas nista mogla delati. Tudi Ema Kugler, ki je dobila celo vrsto nagrad na svetovnem nivoju, je pri nas odrinjena na stran. Ampak, kakšni so pa ne vem kaj. Napiše pesem táko, ki bi napisal nekdo v drugem razredu osnovne šole, in reče, to je pa moje občutje. Žal, da je to občutje na nivoju učenca drugega osnovnega razreda. Ampak seveda mu določeni ljudje na ministrstvu dodelijo finančna sredstva, da to knjigo izda od 500 natisnjenih izvodov jih 10 šenka svoji žlahti, od te žlahte verjetno dva prebereta, ostali pa to takoj vržejo stran, nekaj jih dajo v knjižnice, ostale izvode pa čez določen čas zrežejo v Papirnici Vevče. To je treba tudi urediti. Na koncu še, gospod minister, v letu 1992, ko je bilo ministrstvo ustanovljeno, mislim, da je bilo zaposlenih tam, kaj jaz vem, med 40 in 50 ljudi. Danes jih imate okrog 400 ali pa še več, pa še razne pri …, kakor pravijo na jugu, pridodane institucije. Mislim, da boste morali sčistiti to zadevo in tiste kadre, ki sedijo tam notri od leta 1992 naprej, ki hodijo v službo čakat penzijo ne pa delat, boste morali zamenjati. Stroko boste morali vpeljati v vaše ministrstvo, zahvaliti se tistim, ki vam delajo škodo in so delali škodo slovenski kulturni srenji, dediščini in okolici od leta 1992 naprej. Vse to boste morali narediti. Čaka vas ogromno dela in vedite, da imate pri vašem delu absolutno podporo Slovenske nacionalne stranke. Hvala.

Podpisniki interpelacije ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju očitate neustrezne ravnanje, neučinkovito ukrepanje, napade na medije in še veliko tega, o čemer poslušamo praktično vsak dan od nastopa desnosredinske vlade. Napadi na predsednika Vlade so se začeli, še preden je bila ta potrjena, nadaljevali pa na ministre takoj, ko so zasedli svoja mesta, in še preden so sploh kaj naredili. Polje kulture je bilo vedno zelo priročno za napade, čeprav je to ministrstvo z najmanj sredstvi, če gledamo celoten proračun. Ne glede na to pa so akterji, kulturni delavci, med najbolj glasnimi. Vsega denar ne reši. A tokrat je podobno kot že pred 15 leti, ko je ministrstvo prvič vodil dr. Vasko Simoniti, proračun za kulturo rekorden in očitek, da minister želi kulturo uničiti, neprimeren in daleč od resničnosti. Lani je Ministrstvo za kulturo poskrbelo za dodatno črpanje interventnih sredstev v višini več kot 68,5 milijona evrov. V letu 2020 je bilo kar za 83 odstotkov več izplačanih kohezijskih sredstev v primerjavi z letom 2019. Letos so se začele naložbe v okviru kulturnega evra, ki bodo do leta 2027 kulturi zagotovili dodatnih 120 milijonov evrov, samo v letošnjem letu 9,3 milijonov evrov. Za leto 2021 je za kulturo namenjenih 238 milijonov evrov, kar je za 47 milijonov evrov več, kot je bilo sredstev lani. Gre za rekorden, najvišji proračun za kulturo v samostojni Sloveniji. Poleg tega bo kultura dobila dodatnih 87 milijonov evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost. Naj spomnim, da je bilo za kulturo v času SD-jevega ministra Dejana Prešička v proračunu 162 milijonov evrov, v času drugega SD-jevega ministra Zorana Pozniča pa 172,8 milijonov evrov. Torej 70 milijonov manj kot je za kulturo izpogajal minister SDS dr. Vasko Simoniti. V letu 2021 bo tako za ustvarjalce v kulturi in kulturne programe na voljo 238 milijonov evrov. Še nikoli doslej v tridesetletni zgodovini kulturni proračun ni bil tako visok. Podpisniki ministru očitate neučinkovito ukrepanje v času epidemije covid-19 ter blokado dela in izvajanja storitev na področju kulture. Vsi smo se znašli sredi epidemije nepripravljeni in smo morali sproti pisati protokole in odločati o ukrepih. Na tako situacijo ni bil pripravljen nihče; ne v Sloveniji, Evropi, ne v svetu. Epidemija je prizadela praktično vsa področja našega življenja in v začetku se je le-to praktično ustavilo, med drugim tudi kulturno dogajanje, saj se na takih dogodkih ljudje zbirajo, družijo in je to idealen prostor za širjenje virusa. Ker kulturni delavci niso mogli delati, je bilo zanje poskrbljeno preko PKP paketov. Tako so vse kulturne institucije: muzeji, galerije, gledališča, knjižnice in drugi prejeli vsa odobrena sredstva, ne glede na to, da so bili zaprti in niso izvedli načrtovanega programa. Ministrstvo je zagotavljalo sredstva za zaposlene, čeprav so bili doma na čakanju, kot je bilo tudi v vseh drugih panogah. Nihče v teh institucijah v tem času ni izgubil zaposlitve. Po koncu prvega vala epidemije je Slovenija med prvimi odprla galerije, muzeje in knjižnice. Sredstva za samozaposlene v kulturi so se zvišale za 700 tisoč evrov kljub pandemiji. Vsi samozaposleni v kulturi so imeli možnost koristiti tudi interventna sredstva na osnovi veljavnih protikoronskih zakonodajnih paketov za čas trajanja epidemije, in sicer tako mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov na mesec kot uveljavljanje pravice do oprostitve plačila prispevkov. Po doslej izbranih podatkov so samozaposleni v kulturi črpali skoraj 7,9 milijonov evrov mesečnega temeljnega dohodka. Da so v ukrep bili zajeti prav vsi samozaposleni, je Ministrstvo za kulturo v PKP2 predlagalo, da se spremeni ugotavljanje izgubljenega dohodka; namreč v izvirnem predlogu so morali prosilci dokazati izgubljeni dobiček v primerjavi s februarjem 2020, po novem predlogu pa v primerjavi s celotnim letom 2019. Taka rešitev je bila sprejeta s stanovskimi združenji kulturnikov, saj veliko delavcev v kulturi prejema plačilo po tranšah ali projektno. Podpisniki obtožujete ministra za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA. V obdobju epidemije je ministrstvo medijem razdelilo 2,7 milijona evrov sredstev. RTV Sloveniji je odobrilo 2,1 milijona interventnih sredstev za delo zaposlenih v izrednih razmerah. STA je s posebnim zakonom zagotovljeno primerno financiranje javne službe, in sicer iz sredstev državnega proračuna na podlagi letne pogodbe, sklenjene med ustanoviteljem in STA. V imenu ustanovitelja pogodbo o financiranju podpiše Urad vlade za komuniciranje in je tudi pristojen za njeno izvrševanje. Zaplet je nastal zaradi samovolje direktorja STA gospoda Veselinoviča, ki ne želi skladno s pogodbo poročati oziroma dostaviti zahtevane dokumentacije Uradu za komuniciranje. O tem smo razpravljali na vsaj dveh sejah Odbora za kulturo. Sprejeli smo obvezujoče sklepe, da mora Ukom takoj, ko prejme zahtevano dokumentacijo, STA-ju nakazati sredstva. To se ni zgodilo. Direktor Veselinovič Ukoma ne priznava kot predstavnika Vlade, čeprav je z njim podpisal pogodbo, torej ga je takrat priznaval, kot tudi vsa ta leta, ko je za javno službo prejemal sredstva s strani Ukoma. S tem Ministrstvo za kulturo nima nič, zato gre za še en neutemeljen očitek. Podpisniki ministru očitate tudi zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije. Ob tem zamolčite, da je vlada Marjana Šarca kinematografijo, torej filme, uvrstila v programe, ki zahtevajo pripravo dokumentov identifikacije investicijskega projekta in so podvrženi Zakonu o javnem naročanju. Leta 2019 je bilo to sprejeto na predlog finančnega ministra Bertonclja, in to je povzročilo zastoje pri financiranju filma, saj so morali biti izbrani filmi po novem uvrščeni v načrt razvojnih projektov. To običajno počnemo za krožišča, bolnišnice, DSO-je in podobno, a prejšnja vlada se je odločila, da bomo tako obravnavali tudi filme. V Poslanski skupini SDS smo že takrat opozarjali, da bo problem, a nismo bili slišani. Dokler filmi oziroma projekti niso bili uvrščeni v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Ministrstvo za kulturo kot financer ni moglo izvesti postopka izplačila. Zaplet smo nato rešili s PKP7. V bodoče pa je treba odpraviti nelogično rešitev, da filme, ki so izbrani na razpisu Slovenskega filmskega centra, naknadno potrjuje še vlada, s tem ko jih uvrsti v NRP. Taka ureditev je veljala pred spremembo, sprejeto v času vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec. Tudi za slovenski film je v proračunu za leto 2021 namenjenih več sredstev in verjamemo, da se bodo v prihodnje ta sredstva približala številki 8 milijonov evrov, kolikor je bilo največ sredstev v zgodovini slovenskega filma, namenjenih za film. In ne boste verjeli, to je bilo v letu 2008, ko je Ministrstvo za kulturo vodil dr. Vasko Simoniti. Takrat je bilo za slovenski film namenjenih 8 milijonov evrov. Nato so se ta sredstva zmanjševala pod vsemi kulturnimi ministri, ki so jih bila polna usta kulture. Sedaj, ko je ponovno minister dr. Vasko Simoniti, se sredstva za slovenski film postopno dvigujejo. Ministru očitate tudi deložacijo najemnikov prostorov na lokaciji Metelkova 6. To ni nova stvar, o tem so razmišljali kulturni ministri pred dr. Vaskom Simonitijem, na primer, minister Prešiček iz SD, saj se je v zadnjih letih tu oblikovala muzejska četrt, kjer so Slovenski etnografski muzej, del Narodnega muzeja Slovenije in Muzej sodobne umetnosti. Četrt naj bi se zaključila s Prirodoslovnim muzejem, za katerega se namenja prostore na Metelkovi 6, kjer pa je ta trenutek več najemnikov, ki so oproščeni najemnine po Zakonu o uresničevanju javnega interesa v kulturi, več njih pa tam biva nelegalno. Vse te nevladne organizacije so od ministrstva prejemale programska sredstva, nekatere v višini več milijonov evrov za svoje ustvarjanje ali delovanje. Tako so samo od leta 2009 prejele 37,8 milijona evrov. Torej, samo nevladne organizacije na Metelkovi 6 skoraj toliko, za kolikor je zdaj povečan proračun. V tem času smo za študentske domove namenili 31 milijonov sredstev, za domove za starejše pa 25 milijonov sredstev. Torej, 37,8 milijona evrov za nevladne organizacije na Metelkovi 6 v zadnjih dobrih desetih letih – bistveno več kot za študentske domove in bistveno več kot za domove starejših občanov. Ministru očitate politični odvzem statusa Zlatku Čordiću, za katerega se je izkazalo, da je ustanovil društvo, preko katerega je dobival plačilo za svoje delo in tako prekoračil mejo, na podlagi katere ima lahko status samozaposlenega v kulturi in mu država plačuje prispevke. Pevec Čordić je vdrl na državno proslavo in na protestih nadlegoval novinarje. Enemu je iz rok izpulil kamero, nadlegoval je direktorja NIJZ in grozil uslužbenkam Ministrstva za kulturo. So to kulturni delavci, ki si zaslužijo plačilo prispevkov od države, ki jo goljufajo? Zlatan Čordić Zlatko je leta 2016 zaprl espe, ki ga je že imel odprtega kot samazaposleni v kulturi, in odprl Društvo z istim imenom, Svet je lep, in ga je izkoriščal za izogibanje letnemu cenzusu, ki ga kulturniki ne smejo preseči, če želijo biti upravičeni do državnega plačevanja prispevkov. Čordić je na transakcijski račun kot samozaposleni izdajal račune samo do višin nedohodkovnega cenzusa, to je 20 tisoč 51,28 evra bruto letno, vse ostale zaslužke je beležil preko svojega društva. Tako je zaslužil v letu 2016 dobrih 69 tisoč evrov neto, v letu 2017 skoraj 53 tisoč evrov neto in v letu 2019 41 tisoč 41 tisoč 600 evrov neto. In ob teh zaslužkih smo mu davkoplačevalci plačevali prispevke; seveda tudi marsikdo, ki ne zasluži v celem letu toliko, kot je zaslužil on. Gre za dokazano goljufanje in zato mu je bil odvzet status. Status je bil po Zakonu o uresničevanju javnega interesa v kulturi predviden kot nagrada za vrhunske umetnike, ki opravljajo tržno manj zanimivo dejavnost, a se je to v zadnjih letih izrodilo, saj so dobivali status tudi na primer pevci, ki sicer dobro služijo na trgu. Število samozaposlenih, ki za socialne prispevke prejemajo denar iz državnega proračuna, se je v zadnjih letih ali desetletju enormno povečalo. V letu 2016 je bilo oseb s plačanimi prispevki tisoč konec leta 2020 pa 2 tisoč 405, v razvid pa je vpisanih 3 tisoč 258 ljudi. Ministrstvo je dolžno preverjati, ali vsi, ki imajo status, izpolnjujejo pogoje za to. Potrebno je povedati še to, da je bilo v letu 2020 samo trinajstim prosilcem zavrnjena vloga za plačilo prispevkov, vsa leta je bilo zavrnjenih več; leta 2011 celo 52, sicer pa med 20 in 40. Ministru se očita tudi neplačevanje socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi, kar ne drži. Vsem, ki so izpolnjevali pogoje, so bili prispevki plačani v rokih, ki so za to določeni. Še en očitek na pamet, brez dokazov. Ministru očitate tudi politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah, čeprav so novi direktorji le tam, kjer se je direktorjem iztekel mandat. Za vsako imenovanje je bil izveden javni natečaj s strogimi merili in pravili, ki določajo, kdo se lahko prijavi na to funkcijo. Potem ko je izbirna komisija Ministrstva za kulturo ministru predlagala najprimernejše kandidate, seveda na podlagi usposobljenosti, je minister vedno upošteval njen predlog. Prednost je dal tistemu kandidatu, za katerega je bilo objektivno ugotovljeno, da je najbolj usposobljen. V revizijskem poročilu je Računsko sodišče opozorilo, da se pogoji za kandidiranje med institucijami preveč razlikujejo, celo nerazumno izključujejo možnost kandidiranja strokovnjakom s podiplomsko izobrazbo, na primer doktoratom, saj so se doslej na mesto direktorja lahko prijavili le kandidati z univerzitetno izobrazbo, ne pa z najmanj univerzitetno izobrazbo. Hočemo strokovnjake in najboljše na direktorskih mestih ali ne? Hočemo! Zato se to s to vlado spreminja. Omenjate tudi odstavljeno direktorico Jane agencije za knjigo, je jo je zaradi nepravilnosti hotel odstaviti že minister Poznič in bi tudi jo, če ne bi prejšnja vlada padla. Šlo je za resne kršitve zakonodaje, zato jo je ministrstvo tudi ovadilo na tožilstvu. Verjetno se spominjate, saj smo o tem veliko brali. O tem sta ministrom in medijem pisala člana sveta Javne agencije za knjigo. Direktorica ni sprejela strateškega načrta za naslednje petletno obdobje, ukinila je delovne štipendije ter ravnala negospodarno. Zato je logično, da je bila odstavljena z mesta direktorice, saj bi bila sicer minister in svet Javne agencije v prekršku. Primerjate še verske uslužbence in samozaposlene. Podobno kot druge samozaposlene je tudi verske uslužbence prizadela covid kriza, saj je bilo zaradi preprečevanja širjenja korone, in je praktično še danes, prepovedano oziroma zelo omejeno izvajanje verskih obredov. Ukrepa temeljnega mesečnega dohodka za verske uslužbence in pravico do plačila prispevkov za socialno varnost sta začasna, namenjena omilitvi in odpravi posledic epidemije ter vezana izključno na čas razglasitve epidemije. Zato tudi ne držijo primerjave o neenakosti, češ da morajo samozaposleni v kulturi dobiti privolitev strokovne komisije, preden so deležni takšnega privilegija, verski uslužbenci pa ne. Ministru Simonitiju očitate, da ni pripravil Nacionalnega programa za kulturo za obdobje 2018 do 2025. Očitek je smešen, saj je dr. Vasko Simoniti postal minister 13. marca 2020; in to mu očitate v stranki SD, ki pa ste imeli v letih 2018 in 2019 ministra za kulturo gospoda Prašička in gospoda Pozniča. Ja, kaj sta pa ta dva delala, da nista sprejela Nacionalnega program za kulturo v letih 2018 in 2019? Sprejet bi moral biti sicer že leta 2017 še v času vlade Mira Cerarja, ko je bil kulturni minister gospod Peršak. Nihče ni naredil nič, no minister Poznič je začel s pripravo Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2020–2027, a dela ni dokončal, zagotovo pa ga bo dr. Vasko Simoniti. Vi mu očitate tisto, česar niso naredili vaši ministri za kulturo. Vprašajte jih, zakaj niso opravili svojega dela! Najbolj presenetljivo pa je, da se spotikate ob Muzej osamosvojitve. V letu, ko Slovenija praznuje 30 let samostojnosti in je to največji praznik te države, ko smo dosegli to, o čemer so pisali pisatelji, kulturniki, politiki že desetletja – to je za vas problem. Saj je kolega Koprivc v eni od razprav povedal, »v tisti vaši vojni leta 1991«. A to je bila naša vojna? Od koga vojna? Ali ni bila to vojna, ko smo skupaj premagali agresorja Jugoslovansko ljudsko armado? Ali ni bila to vojna vseh nas in tistih, ki so v vojni umrli, in zaradi katere danes živimo v samostojni demokratični državi? Če si država ob obletnici ne zasluži Muzeja osamosvojitve, ne vem, zakaj obiskujete take muzeje po Evropi? Naša generacija je doživela osamosvojitev, nobena pred nami in nobena za nami – in to ni vredno muzeja?! V besedilu interpelacije ste zapisali, »in večno repatriacijo tradicionalnih, po možnosti z religijo zaznamovanih kulturnih vzorcev, ki se spiralno reproducira iz pamtiveka«. Sprašujem, kaj pa je narobe s »po možnosti z religijo zaznamovanimi kulturnimi vzorci, ki so tukaj od pamtiveka«? Sami priznavate, da je to naša zgodovina, če je to od pamtiveka. Naša zgodovina, prepletena s krščanstvom, o čemer pišejo Trubar, Prešeren, Jurčič, Cankar in drugi. Ali tudi ti niso v redu, ker v svojih delih omenjajo boga, ker so bili verni? To je naša zgodovina in izročilo, ki je oblikovalo narodni značaj, slovensko kulturo in kulturne vzorce. Sprašujem, kaj je s tem narobe. V Slovenski demokratski stranki podpiramo tradicionalno in moderno kulturo, a podstat moderne kulture in novih vzorcev je ravno v tradiciji, tisti iz pamtiveka, iz katere vse izhaja. Če ne bi bilo osnove, v kateri so umetniki rasli, tudi njihovih modernih del ne bi bilo. Ne podpiramo pa tistih, ki pa zase trdijo, da so umetniki, a se njihova ustvarjalnost konča pri barvanju in packanju po fasadi Ministrstva za kulturo ali domači hiši ministra Simonitija; pa tistih, ki napišejo imena ministra in uslužbencev in jih polivajo z rdečo barvo, ki spominja na klanje in za naštete predstavlja grožnjo. Za veliko ljudi je nerazumljivo tudi, da se pod umetnost šteje dojenje psov ali da nekdo poje živega netopirja in tako umetnost in take performanse Ministrstvo za kulturo sofinancira. Plačujemo tudi pokojnino srbskemu igralcu Radu Šerbedžiji, ki v Hollywood za velike denarje snema filme. Sodeloval je v dveh slovenskih filmih in se šalil, da je sposoben branja in slušnega razumevanja v slovenskem jeziku in da zna odlično molčati po slovensko. To je kvalifikacija, da mu je ta država v času vlade LDS dodelila pokojnino, ki je višja od pokojnine marsikaterega upokojenca v Sloveniji. V letu 2020 so te pokojnine znašale 950 tisoč evrov, gotovo si jih večina zasluži, a kriteriji morajo biti jasni. Ker se je v desetletjih nabralo veliko podobnih anomalij, je prav, da se ponovno pregleda, ali vsi tisti, ki prejemajo sredstva s strani Ministrstva za kulturo, to tudi zaslužijo; ali so vrhunski umetniki, ki so naredili izjemne stvari v slovenski kulturi, ali so se izkazali s svojim delom. Besedilo interpelacije zaključujete z besedami: »Adijo, gospod minister, kultura vas nikoli ni potrebovala.« Ni res! Točno tega ministra je potrebovala, da bo dovolj sredstev za muzeje, galerije, gledališča, samozaposlene in slovenski film in da bo dovolj posluha za kreativne, inteligentne ustvarjalne delavce na vseh področjih kulture. V Poslanski skupini SDS interpelacije ne bomo podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavila Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. **LIDIJA Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Lep pozdrav, gospod minister z ekipo, kolegice, kolegi! Z vašimi odločitvami in odločitvami vaše vlade postaja slovenski družbeni in kulturni prostor vse bolj zaprt in mračen. Kajti gospod minister, v katerih časih so bili ljudje ob službo in glas, če so zagovarjali stroko in resnico, in v katerih časih so dobili glas tisti, ki so prisegali na lojalnost oblasti? Tako je pred približno 15 leti stanje v slovenski kulturi orisala poslanka pri prvi nezaupnici ministru Simonitiju. S podobnimi besedami bi lahko povzeli vaše drugo dejanje na čelu slovenske kulture. Zdi se, gospod minister, da ste s strankarskimi somišljeniki ovrednotili dosežke in izgubljene priložnosti ob koncu vaše prvega mandata in jih v nadaljevanju vaše politične pojavnosti – upam, da tokrat zadnje – z neusmiljenimi prijemi skušate nadoknaditi, vendar imate tokrat na voljo precej manj časa, zato so še toliko bolj usmerjeni, brutalni in pogubni za slovensko kulturo. Zakaj v LMŠ tako menimo? Komu lahko rečemo slovenski minister za kulturo ali kdo naj bo in kaj naj zagovarja minister za kulturo? Zagotovo najprej tistemu, pri katerem pretežni del dosežkov ali izgubljenih priložnosti ni plod ideološke in vrednostne navlake. Ali drugače: nekomu, ki ne ustvarja lažnega vtisa, da je razbremenjen ideološki spon in predsodkov, ampak to živi kot politik in kot državljan, in tudi tistemu, čigar poslanstvo je zgolj in samo skupno – ponavljam – skupno javno dobro za slovensko kulturo. A torej vam? Po mnenju LMŠ naj bo minister za kulturo nekdo, ki slovensko kulturo soustvarja na podlagi najintimnejšega dojemanja njene samonikle slovenske biti: včeraj, danes in predvsem za jutri. Nekdo, ki se bo državotvorno, domoljubno in akademsko pošteno potrudil razumeti različne vloge kulturnih delavcev in delavk v slovenskem prostoru. Ali povedano preprosto, v duhu prisege: nekdo, ki bo deloval za blaginjo Slovenije – Slovenije, ne za blaginjo zgolj ene stranke po navodilih enega človeka. Po letu delovanja aktualne vlade smo v stranki LMŠ utopili sleherni up o vašem razumevanju in prevzemanju posledic politične odgovornosti. Ko soustvarjate novo realnost s svojo stranko SDS, namreč soustvarjate tudi novo pojmovanje prevzemanja politične odgovornosti. Od vas torej ne moremo pričakovati odstopa, ker vi in vam podobni to je zgovorno pokazal tudi minister Hojs – ne odstopate zaradi neizpolnjenih obveznosti do državljanov. Vi ostajate in izvršujete ukaze. Nesporno je, da skuša vladajoča oblast svoje vrednote vcepiti v družbene sisteme in podsisteme, vendar je pred nami bistveno vprašanje: kako in na kakšen način? Prvič. Ali pri tem razume odlične dosežke svojih predhodnikov, ki so kulturo dialoga razumeli? Odgovor je: ne. Drugič. Ali nadalje razume, da sta kultura in umetnost zemljevid tisočerih nazorov in lahko v polnosti živita samo v zavetju možnosti, da pišeta, spregovorita ali slikata. Odgovor je: ne. Tretjič. Ali razume, da so slovenski kulturi in umetnosti predočili centralizem, ko so ji to predočili, in avtoritarnost, temelječo na kratenju človekovih pravic in svoboščin, da je to le enosmerna cesta v trajen konflikt, kjer je zmagovalec vnaprej znan? Odgovor je: ne razume. V enem letu spremljanja številnih vznikov žarišč na področju kulture je postalo očitno, da iskren dialog in vključevanje izpodriva perfidna in skozi prizmo demokracije skrajno, skrajno pritlehna in nevarna strategija, ki vodi v vzporedno realnost, za katero se ob osamosvojitvi Slovenije nismo odločili. Izboljšanje in urejanje statusa samozaposlenih v kulturi preko dialoške skupine Ministrstva za kulturo se je začelo že pred letom 2010, vendar danes o dialogu praktično ne moremo govoriti. Okoli statusa samozaposlenih se raje ustvarja sistematična histerija, nelagodje ter brezup in se ga očitno vse bolj želi videti v objemu krempljev tako trga kot kapitala. O obljubljenih in v širokem konsenzu sprejetih celostnih rešitvah, kar smo lahko od ministra Simonitija na hearingu tudi slišali, danes ni ne duha in ne sluha. Skratka, prazen nič. Minister Simoniti je k urejanju tega raje pristopil stihijsko, z brezvestnim netenjem konflikta in na nedopusten način. Kako to izgleda, smo se lahko najprej prepričali pri deložaciji nevladnih organizacij. Najprej na silo vzameš in čakaš, če bo treba iti po poti dialoga oziroma upoštevati osnovne norme ter državniško obnašanje v demokratični družbi. Za omilitev sovražne politike do nevladnih organizacij je moral matični parlamentarni odbor sprejeti samoumeven sklep o pomoči Ministrstva za kulturo pri iskanju nadomestnih prostorov, potem ko so nevladne organizacije z dolgo tradicijo prejele odločbo o izselitvi z Metelkove 6. Med njimi je seveda mnogo takšnih, ki oddelajo delo, ko država in njena socialna politika zatajita. Za LMŠ nedopustno. Kako naj drugače razumemo dejstvo, da koalicijski poslanci po več mesecih opozoril ter apelov opozicije, javnih pismih, prošnjah s strani civilne družbe na matičnem parlamentarnem odboru vlagajo sklepe, ki ministra pozivajo – pazite! – k zakonitemu delovanju. Zakonitemu delovanju! Kot je bilo to v primeru nepravilnosti in zamudah Ministrstva za kulturo pri vodenju postopkov vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi in plačilu prispevkov za socialno varnost. Nepojmljivo, vendar se je to zgodilo v tem parlamentu. Gospod Simoniti, kadar vam tudi koalicijski poslanci povedo, da zavestno kršite zakon, potem odstopite. Tako preprosto je pravzaprav to. Vendar ne, vi tega ne storite. Moč argumentacije, kulturo dialoga in intelektualno pošteno zagovorništvo svojih vrednot na področju kulture je zamenjala politika represije s kratko odmerjeno in prozorno argumentacijo. Z najkrajšim prehodom na izkoriščanje pozicije moči, pa čeprav je izvrševalcu na oblasti popolnoma jasno, da akcija ne zdrži ne pravne in ne zakonodajne presoje in da je pod težo upora malo verjetnosti, da bo tudi cilj dosežen, ker se cilj pravzaprav sploh ne zdi pomemben. Pomembno je, da se zaseje dvom, ki ga pograbi strankarsko trobilo, ga rekonstruira ter vrne v svoj svet realnosti z namenom obvladovanja civilnih množic. Škoda, povzročena danes, pomeni manj napora v prihodnosti. Iskanje ravnotežja trenutna oblast z ministrom Simonitijem na čelu razume na način, da škoduje drugemu in išče razdor, pa čeprav so kratene svoboščine ter zakonodajno zajamčene pravice. Gospod minister, vaše dosedanje delo v LMŠ ocenjujemo kot skrajno škodljivo. Kršitve, opustitve dolžnih ravnanj in zanemarjanje politične integritete pa so sila stvarne in zelo zelo očitne. in zelo zelo očitne. Medtem ko smo malodane z zavistjo opazovali izvirnost in ambicioznost nekaterih ukrepov okoliških držav za omilitev posledic epidemije na področju kulture, je bila usoda slovenske kulture in umetnosti v času covid-19 v rokah tako imenovane Lahovnikove strokovne posvetovalne komisije ter predstavnikov gospodarstva. Nerazumevanje posebnosti položaja samozaposlenih v kulturi v okviru interventnih zakonov je sprva privedlo do neprimerne uravnilovke pri upravičenosti do pomoči samozaposlenih v kulturi. V časovnem obdobju protikoronskih paketov pomoči in dolgotrajni zdravstveni krizi niste vzpostavili nobene referenčne strokovne komisije, specializirane za kulturo, ki bi jo sestavljal širok krog strokovnih združenj, civilne družbe, tudi predstavnikov ministrstva, ki bi tako ali drugače bila sogovornik vladni Lahovnikovi skupini in bi z njo seveda tudi usklajevala svoje predloge. Nič. Nič od nič. Minister ne očitamo vam, da niste finančno zaščitili javnih kulturnih zavodov, ker jih ste. Vendar vas spominjamo, da srčiko slovenske kulture v Sloveniji predstavljajo tudi nevladne organizacije, samostojni ustvarjalci, ljubiteljski prostovoljci, ki delujejo v javnem interesu in za njih, razen skupnih medresorskih ukrepov, ni bilo narejeno nič. Dovolj bi bilo, če bi samo pogledali čez planke po nekaterih ukrepih na primer na Hrvaškem, v Italiji ali Avstriji. Pa tega niste storili. Če se je pri nas delo popolnoma ustavilo, so ga drugje spodbujali, kar je seveda dokaz, da se da, če se hoče. Vi pa ste s svojo nesposobnostjo ter neambicioznostjo zatrli sleherni up, da se v Sloveniji v kulturi sploh splača delati. Kaj ste skupaj z Vlado sporočili slovenskim filmskim ustvarjalcem, ki so na poplačilo dolga po dolgotrajnem javnem boju, neštetih opozicijskih poslanskih vprašanjih in pozivih civilne družbe morali čakati na usmiljenje usmiljenje koalicijskih partnerjev, da jih s sklepom matičnega odbora vključijo šele v sedmi protikoronski paket? Tako ste socialno ogrozili približno tisoč 400 ljudi, delujočih v avdiovizualni industriji, večina seveda samozaposlenih in samostojnih podjetnikov. Posledice mačehovskega obnašanja so še toliko bolj pogubne, če k tej številki prištejemo še vse njihove družinske člane. Vi ste bili na varni strani, plačo ste prejeli 5. v mesecu. Oni pa ne. Od vaše prve kršitve ter opustitve dolžnega ravnanja, ker se zahtevki iz prevzetih obveznosti niso izplačevali, ste, minister Simoniti, neposredno odgovorni tudi za škodo, ki jo je Slovenija utrpela v mednarodnem filmskem in političnem prostoru, saj se ni izpolnjevalo mednarodnih pogodb in izplačil, ki so vezane tudi na kooprodukcijo s tujimi, predvsem nizozemskimi, češkimi, avstrijskimi filmskimi ustvarjalci. Zaradi neizplačil so zastala tudi vlaganja v slovenski film iz tujine. Prav tako, minister Simoniti, nosite odgovornost in opustitev dolžnega ravnanja za nestrokovno prekinitev ustvarjalne kontinuitete filmskim delavcem, saj bi se lahko financiranje projektov prilagodilo novim zdravstvenim okoliščinam v okviru posameznih faz nastajanja filmskih projektov. Prekinitev ustvarjalne kontinuitete z vladno blokado sofinanciranja filmskim projektom je privedlo tudi do širjenja kroga deficitarnih poklicev v okviru filmske produkcije. Mnogi delavci pri filmu, ki so razpolagali z znanjem in izkušnjami s tega področja, so se že prekvalificirali; nekatere smo za vedno izgubili; tudi zaradi vas. Komu bi pri spoštovanju lastne politične integritete in poznavanja vloge RTV Slovenija ter STA v slovenski družbi sploh prišlo na misel, da za spremembo zakona v osrednji medijski hiši nacionalnega pomena odmeri pičlih pet dni javne razprave v času počitnic ali pusti finančno hirati Slovensko tiskovno agencijo? Komu, pri zdravi pameti? Minister Simoniti, pri uničevanju medijskega prostora uigrano sodelujte: prvič, na eni strani s servisiranjem predlogov sprememb medijske zakonodaje, ki predstavljajo očiten korak k postopnemu uničevanju neodvisnih in svobodnih medijev. In drugič, na drugi strani s pasivnostjo in molkom, s katerima tako predsedniku Vlade kot Uradu vlade za komuniciranje dopuščate možnost obračunavanja z neodvisnimi mediji. Javni mediji, ki skrbijo za zanesljivost in objektivnost informacij, vam in stranki SDS očitno predstavljajo eksistencionalno grožnjo. Doslej biti direktor ali direktorica nacionalne kulturne ustanove ali agencije ni bila politična funkcija, z novim načinom pa ste, spoštovani gospod minister, uvedli izredno nevarno prakso, ki pozicijo moči politike v odnosu do stroke in civilne družbe izrazito potiska v smeri prve. S tem ko ste naznanili izbranega kandidata, še preden ste pridobili mnenje svetov zavodov, ste ne samo podcenjujoče ter pokroviteljsko odpravili strokovno mnenje, ampak ste tudi kršili ustanovne akte muzejev. Še preden je Računsko sodišče podalo sorodno mnenje, smo v LMŠ ugotovili, da pri kadrovanju izvajate nedomišljene in strokovno vprašljive spremembe ustanovitvenih aktov, ki nimajo konceptualne povezanosti z drugimi ustanovitvenimi akti sorodnih institucij v delu izbranih kriterijev in strokovnih kompetenc. Jasno namreč je, da s spremembo ustanovnih aktov skušate omogočiti lažje politično nameščanje kandidatov brez strokovnih predznanj, brez izkušenj ali referenc in kompetenc. Nameščajo se: vaši, ta pravi, poslušni. Za to pravzaprav gre. Če ste v prvem mandatu ministrovanja še oklevali z enostranskimi posegi v torišče kulture v Sloveniji, ste se žal danes odločili, da mora biti prihodnost slovenske kulture v rokah stranke SDS. In permanenten konflikt na polju kulture je samo posledica le-tega. Vaša ključna naloga je bila omogočiti sobivanje vseh kulturnikov in kulturnic, umetnic in umetnikov različnih ideoloških zaledij in ne povzdigovanje enih in onemogočanje drugih, sploh tistih, ki nosijo kritično misel v družbeni prostor. Niste je opravili. Žal. Gospod Simoniti, nosite tudi politično odgovornost za načrtno spodkopavanje postulatov slovenske kulture, ki jih ne nadgrajujete v okviru pluralnosti mnenj stroke in vključenosti civilne družbe. Pripeljali ste nas tako daleč, da od vas terjamo, na primer za demokracijo skoraj samoumevno vprašanje, ki se glasi: Zakaj niste omogočili javne in predvsem strokovne razprave pri nameri ustanovitve novega muzeja osamosvojitve? Ali ne bi morali o potrebi po takem muzeju in njegovem pomenu za družbo razpravljati muzealci, umetnostni zgodovinarji, zgodovinarji, antropologi, sociologi in še kdo? Vaša dejanja se za nameček kažejo tudi v zakonodajno ter pravno spornih prijemih, pod katerimi se kot minister ne bi smeli nikoli podpisati. podpisati. Namerno se vedete kot popoln analfabet, kot da ne znate doumeti simbolizma upornih dejanj kulturnikov in ga kratko malo pripišete grožnjam s smrtjo. Namerno to počnete! Protestno odidete iz dvorane Državnega zbora, ker se vam več ne da poslušati. Filmarjem pa kratko malo sporočite, naj tožijo državo, ker jim vi kot njihova elementarna vez z najvišjo vladno politiko pač ne morete pomagati. V normalnih družbah, ko ministri vidijo, da ne morejo izpeljati tistega, kar je edino pravilno, odstopijo in s tem sporočijo svoji vladi, da je ne bodo podpirali v nezakonitih dejanjih. Ne! Vi tega niste storili. Molčali ste in souničevali kulturo. Kultura, umetnost ter mediji niso več tarča zgolj subverzivnih napadov, seveda namenjenih podrejanju. Pogostokrat se gonja, mnogokrat zelo sprevržena, odvija na očeh javnosti, skladno s populistično doktrino, da svoje potem še dodatno lahko oddelajo tudi strankarska trobila. V LMŠ smo prepričani, da bi morali, minister Simoniti, odstopiti, ker se za uresničevanje svojih ciljev poslužujete makiavelističnih metod, ki prinašajo razdor v družbi in negativno sprevračajo javni interes v kulturi. Z vašo vlado smo izgubili tudi politično kulturo. Kako pričakovati, da bo minister za kulturo kulturen, če njegovi somišljeniki vseskozi rušijo raven kulture na vseh področjih v državi? Interpelacijo, ki smo jo v LMŠ tudi sopodpisali, bomo seveda podprli. Minister, največ boste naredili za politično kulturo in kulturo sploh v Sloveniji, če odstopite. K temu dejanju pa prepričate tudi svojo vlado. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil mag. Marko Koprivc. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, spoštovani minister dr. Vasko Simoniti! Dovolite mi, spoštovani minister, da najprej izrazim zadovoljstvo, da ste se danes odzvali na to vabilo na to interpelacijo, kjer se boste na nek način soočili s posledicami vašega enoletnega dela. To izpostavljam zato, ker se namreč dvakratnemu vabilu Evropskega parlamenta niste odzvali in se niste udeležili seje, ki je po enoletnem vladanju stranke, ki ji pripadate, stranke SDS, zahteval razpravo o stanju v Sloveniji. In to prav na vsebinskih področjih in točkah, ki jih pod budnim očesom predsednika Vlade seveda pokrivate prav vi, spoštovani gospod minister, minister za kulturo Republike Slovenije. In čeprav sem, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani interpelirani minister vesel, da je minister danes pristal na to, da se zazre v ogledalo, se moram vendar najprej vprašati, čemu bi minister odklonil razpravo o tem v Evropskem parlamentu. Saj bi, konec koncev, razprava tekla o enakih vprašanjih, kot jih bomo danes naslavljali poslanke in poslanci tu, v slovenskem parlamentu. Tako kot nas namreč tudi demokratično Evropo zanima, zakaj vsi ti napadi na novinarje. Kako je mogoče, da v državi članici Evropske unije spremljamo omejevanje neodvisnosti novinarskega dela? Kako je, spoštovane in spoštovani, mogoče, da vlada demokratične države vehementno krši zakone, ko si jemlje pravico, da tepta Slovensko tiskovno agencijo, tisto agencijo, ki je pred 30 leti skupaj z ostalimi takratnimi mediji odigrala ključno vlogo pri osamosvajanju in nastajanju slovenske države? Slovenska tiskovna agencija je še danes steber kakovostnega in nepristranskega informiranja o dogodkih v Sloveniji tako za domače kot tuje uporabnike. Zakaj se morajo v Sloveniji dogajati napadi na svobodo govora in izražanja? In zakaj pristojno ministrstvo, skupaj z Ministrstvom za pravosodje, ne naredi prav ničesar, da bi zajezilo kugo sovražnega govora, nestrpnosti in lažnih novic? Pa ne le na socialnih omrežjih, ampak tudi in predvsem v medijih, ki so blizu članom vladajoče stranke SDS. V tistih medijih, za katere ni povsem jasno, iz kakšnih virov se financirajo, in v tistih medijih, zaradi katerih morajo preiskovalni novinarji raziskovati sumljive denarne tokove, ki tečejo preko Slovenije med Madžarsko in Makedonijo. Res vas vprašam, spoštovani minister, mislite, da bo resnica kaj drugače odmevala v Državnem zboru? Bo teža vaših ravnanj in nedela kaj drugačna ob strumni podpori vam naklonjenih medijev in brez nepristranskih razsodnikov? Spoštovani minister, ne bo! Ker vas bodo tudi danes spremljali državljanke in državljani; tisti, ki so, in tisti, ki niso prebrali vašega 130-stranskega odgovora na interpelacijo, ki smo jo predložili poslanke in poslanci demokratične opozicije. In ne glede na odgovore ali – bolje rečeno – izgovore bo danes jasno, da ste vi, ki bi morali biti prvi zaveznik slovenske kulture, popolnoma odpovedali. Gospod minister, vi osebno ste odgovorni. In niste več primerni za opravljanje nalog ministra, ker ste na cedilu pustili vrednote in ljudi, ki bi jih morali zastopati. Še več, marsikomu ste namesto prvega zagovornika postali prvi sovražnik. Človek brezbrižnosti, zaradi katerega so bili mnogi pahnjeni v osebne, družinske in poslovne stiske. In ne, gospod minister, če se lahko soočenju s to resničnostjo izognete v Evropskem parlamentu, mu danes tu v Državnem zboru ne boste ubežali. V SD se sicer zavedamo, da je bilo na področju kulture narejenih kar nekaj pomembnih premikov, med katere je zanesljivo mogoče šteti sprejetje tako imenovanega zakona o kulturnem evru, ki ga je Državni zbor sprejel v času, ko je Ministrstvo za kulturo vodila Socialna demokracija. Prav tako tudi pozdravljamo povečanje sredstev, ki so za kulturo namenjena v državnem proračunu, vendar to ne spremeni dejstva, da je stanje na področju kulture katastrofalno, ljudje pa skupaj s svojimi družinami v hudih osebnih in eksistenčnih stiskah. Zakaj? Zaradi vašega dela oziroma – bolje rečeno – zaradi vašega nedela. Popolna zaustavitev dialoga, samovoljno poseganje v že pridobljene pravice samozaposlenih v kulturi, blokada financiranja slovenskega filma, popolna ignoranca do zaposlenih v industriji srečanj in popolna tišina oziroma oglušujoča tiha podpora ob napadih na neodvisnost in svobodo novinarskega dela, še posebej na javni zavod RTV in STA, ter finančno privilegiranje medijskih trobil SDS v protikoronski zakonodaji so v resnici vsak zase dovolj močan razlog, da bi Državni zbor dr. Vaska Simonitija moral razrešiti z mesta ministra za kulturo ne šele danes, že mnogo prej. Naj ne bo prav nobene pomote, če bi se minister v tem covidnem letu, kjer so se ljudje, zaposleni v kulturnem sektorju, in ljudje, zaposleni, povezani s kulturnim sektorjem, znašli čez noč brez dela, zanje zavzel in poslušal Vlado prepričati, da o opozicijskih predlogih reševanje kulturnega sektorja vsaj razmisli, bi mu danes aplavdirali za dobro opravljeno delo. Toda za to žal nimamo prav nobenega razloga; niti enega samega razloga. Minister namreč že ves čas svojega mandata dopušča, da del kulturnega sektorja umira na obroke. Zaradi vladnih ukrepov boja proti epidemiji virusa covid-19 ali bolje rečeno, zaradi vladnih neukrepov in ignorance na področju kulture so zaposleni v kulturnem sektorju in zaposleni, povezani s kulturno dejavnostjo, že leto dni brez dela. Brez dela so zaradi Vlade, zaradi nedela dr. Vaska Simonitija in ne zaradi tega, ker jim je zmanjkalo energije in želje po ustvarjanju in izražanju. Zato ni in ne more biti nobenega dvoma: dr. Vasko Simoniti je odgovoren. Prvič, za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevanja ukrepov boja proti epidemiji virusa covid-19. Drugič, za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA. Kot smo danes slišali iz prvega odziva ministra, vidi zaroto, medijsko zaroto ne zgolj v Sloveniji, ampak v celotni Evropi. Očitno ima Milan Kučan lovke razpredene daleč naokoli. Tretjič, za zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije. Četrtič, za poskus nesmiselne deložacije najemnikov prostorov na lokaciji Metelkova ulica 6; to je društev, ki so ključno vlogo odigrala pri demokratizaciji Republike Slovenije in blaženju socialnih posledic v naslednjih 30 letih. Za politični odvzem statusa samozaposlenega v kulturi, za zamudi pri izdaji odločb o vpisu v razvid samozaposlenih in s tem priznanju pravic do plačila socialnih prispevkov. Sedmič, za retrogradno vodenje kulturne politike in suspenz socialnega dialoga. Osmič, za politično kadrovanje v javnih kulturnih ustanovah. Naj tukaj izpostavim, da je vodenje muzeja novejše zgodovine prevzel prevzel dr. Dežman, izrazit zagovornik zgodovinskega revizionizma in velik nekritičen podpornik tabora, ki je kolabiral s fašizmom in nacizmom v času druge svetovne vojne. Devetič, za spoštovanje ustavnega načela ločitve Cerkve in države ter za nepripravo Nacionalnega programa za kulturo. Tej resničnosti ne doma ne v očeh tuje strokovne in politične javnosti, minister, ne morete več ubežati. Preveč je očitna škoda, preveč je na dlani nesposobnost in neaktivnost. Minister v odgovoru sicer res pove, da razpolaga z rekordnim proračunom za kulturo in da je ta za četrtino večji od proračuna, ki je bil načrtovan za leto 2021 še pod prejšnjo vlado. Toda, spoštovane kolegice in kolegi, kaj ima od tega kultura, kaj imajo od tega zaposleni, ki ste jim onemogočili delo in niti za trenutek niste razmišljali o tem, kako jim zagotoviti varnost in infrastrukturo za ponovni zagon? Spoštovane in spoštovani! Naj spomnim na vse slovenske posameznike in skupine, ki ustvarjajo kulturne dogodke, kulturne izdelke, ohranjajo našo kulturno tradicijo ter bogatijo našo slovensko kulturno krajino. Mnogi med njimi so z uspešnimi projekti Slovenijo predstavljali širši svetovni javnosti. Ostali so žal sami. Naj spomnim na tem mestu na vse nevladne organizacije, ki ljudem pomagajo urejati čisto normalne življenjske zadeve, za katere bi, recimo, morala poskrbeti država, ali pa na nevladne organizacije, ki na področju kulture mladim in manj mladim omogočajo, da razvijajo svoj potencial. Nekatere od njih ste, kot že rečeno, samovoljno izselili, drugim sporočate, naj na pomoč države ne računajo, saj so privilegiranci – ali kako ste prej rekli, spoštovani minister? Zakaj tako mislite? Ker si drznejo kritično govoriti o vas in vašem vodji. Zelo preprosto, spoštovani minister. Zakaj ste proti filmarjem, zakaj ste proti samozaposlenim v kulturi, zakaj samovoljno brišete umetnike iz evidenc samozaposlenih, zakaj ste sploh minister za kulturo, če vam preprosto ni mar? Spoštovan! Včasih je dovolj, da človek samo odpre oči, če posluša ljudi in naredi prvo pravo stvar. V vašem primeru, dr. Vasko Simoniti, je to odstop. Če ne boste zmogli sami, upam, da bo to zmogel Državni zbor, ker maske so padle in nobenih iluzij ni več. Iliberalna klika, ki vlada Sloveniji, je največja grožnja prihodnosti naše republike. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Mojca Žnidarič. Izvolite. **MOJCA Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej ministru! Interpelacija o delu in odgovornosti ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija je tretja zapored, ki se bo v zadnjih dveh tednih odvila kot trilogija spopada različnih misli, različnih ideologij in različnih pogledov na kulturo in kulturno udejstvovanje. Besedilo interpelacije je prežeto z relativno intenzivnim emocionalnim nabojem. Naslavljanje delovanja ministra za kulturo s totalno vojno proti kulturi kot političnim aktivizmom, ki skuša v kratkem času čim več razrušiti, razumemo kot priložnost za ministra, da danes odgovori na vse očitke. Za vse bi bilo dobro, da bi v duhu kulture in spoštljivosti potekal tudi današnji dialog z vseh strani. Zdi se, da smo uvod v to interpelacijo doživeli na številnih sejah Odbora za kulturo in Državnega zbora že v preteklem letu. Priprava novega pravilnika o strokovnih komisijah je razburkala številne organizacije v nevladnem sektorju, čeprav si tudi te niso bile enotne oziroma če želite enako glasne pri izpostavljanju posamezne spremembe. Nekatere vidijo v enem članu strokovne komisije, ki prihaja iz ministrstva, grožnjo neodvisnosti in strokovnosti komisije, druge spet pravijo, da je strokovna komisija, sestavljena samo iz zunanjih članov strokovnjakov, unikum v našem prostoru, saj tudi druge komisije, ki ocenjujejo projekte, prijavljene na nek razpis, sestavljajo največkrat samo uradniki ministrstva. zvezi s tem moramo izpostaviti, da je bolj kot rešitev sama pomembna pot, kako smo do nje prišli. Govorimo o tem, da je bolj kot vsebina nekega akta pomemben dialog med pristojnim ministrstvom in civilno družbo, ki ima pravico sodelovati v procesu sprejemanja odločitev in ne more biti zreduciran zgolj na objavo predloga predpisa na javnem portalu. Zato nas čudi, da pred objavo pravilnika ni bilo posvetovanja z Nacionalnim svetom za kulturo, ki predstavlja skupaj z dialoškimi skupinami pomembnega partnerja pri oblikovanju predpisov na področju kulture. Prvo poslansko pobudo, ki sicer sodi v pristojnost ministra za kulturo, smo v Poslanski skupini Stranke modernega centra naslovili na Vlado v lanskem letu, ko je v javnosti izbruhnila novica, da se že podpisane pogodbe za filmsko produkcijo ne izvajajo in da financer ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti. Zdelo se nam je prav, da se sredstva za film, ki so bila skoraj celo leto blokirana, končno le sprostijo, saj gre za veljavne pogodbe, na podlagi katerih je bilo celo veliko projektov že realiziranih. Rešitev tega pomembnega vprašanja je na koncu našla svoje mesto v sedmem protikoronskem zakonu, v katerem se je določila izjema, da lahko Ministrstvo za finance na predlog predlagatelja finančnega načrta uvrsti projekt v veljavni NRP, kadar gre za uvrstitev projektov, pri katerih se načrtuje financiranje s sredstvi proračuna države, v vrednosti do 600 tisoč evrov. Metelkova, javni prostor, kjer spoštujejo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično mišljenje. Na takšen način je na eni od sej Odbora za kulturo bilo v zahtevi za sklic nujne seje predstavljeno delovanje organizacij na Metelkovi. S tem se lahko strinjamo. Metelkova 6 ima svojo specifično urbano noto, dejstvo pa je tudi, da imamo sredi Ljubljane, pa tudi drugod po Sloveniji, objekte, ki propadajo, izgubljajo svoj pomen, bledijo in izginjajo. Zakaj dopustiti propad enega takšnega predela mesta in celo nasprotovati njegovi obnovi? V SMC smo vedno podpirali kreativnost, raziskovanje ter zagovorništvo manjšinskih skupin, zgolj vztrajanje na okopih in upiranje skozi prizmo napadov na civilno družbo in neodvisno kulturo nas kot družbo ne bo pripeljalo do konca, kjer bo možno mirno sožitje med vsemi deležniki, ki poskušajo ta problem že vrsto let reševati. Zaenkrat žal ne dovolj uspešno. Kar zadeva očitke o umiku države iz financiranja javnega interesa na področju medijev, v konkretnem primeru se v interpelaciji omenja javni zavod RTV, pa moramo poudariti, da je o takih predlogih, ki naj bi jih vseboval nov Zakon o medijih, potreben širši konsenz. Sploh pa je treba poudariti, da predlagatelji interpelacije govorijo zgolj o predlogu; torej predlogu, ki sploh nima veljave predpisa. V SMC smo na dosedanjih sejah Odbora za kulturo, na katerih smo obravnavali bodisi letna poročila Nadzornega sveta RTV bodisi zgolj teme, ki so zaradi izplačevanja dodatkov v času epidemije določenim zaposlenim na RTV prerasle skoraj v afere, vedno izrazili visoka pričakovanja od RTV kot javnega zavoda kot tudi vodstva. Razgradnja RTV za nas nikoli ni bila opcija, na njo ne pristajamo. Nemalokrat smo slišali, da visoko ceno v času epidemije plačujejo samozaposleni v kulturi. Strinjamo se lahko, da so postopki pri izdajanju odločb za vpis v razvid in odločanje o pravici do plačila prispevkov v preteklem letu trajali predolgo. Zakon o splošnem upravnem postopku je jasen, še bolj jasen pa je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Vemo, da ni težava samo v zamudi pri samem izdajanju odločb. preteklem letu so se dogajali zapleti pri obveznem, hkratnem odločanju o vlogi za vpis v razvid in vlogi za plačilo prispevkov, če sta bili vloženi vlogi istočasno. Smisel takšne zakonske določbe je v tem, da se tisti, ki jim je bil odobren vpis v razvid, vendar ne tudi pravica do plačila prispevkov, odločijo, ali potem sploh še želijo, da se jih vpiše v razvid samozaposlenih v kulturi. Če ministrstvo ravna drugače, pomeni, da ne zasleduje cilja in namena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Treba pa je vedeti, da pomembno vlogo pri tem igrajo tudi strokovne komisije, ki se včasih ne zavedajo svoje odgovornosti v celotnem postopku izdajanja odločb. Če preidemo na enega pomembnejših strateških dokumentov za področje kulture v Sloveniji, moramo poudariti, da je sprejem Nacionalnega programa za kulturo koalicijska zaveza. Priprava in sprejetje novega Nacionalnega programa za kulturo se sicer že vrsto let vleče kot jara kača in je odgovornost tudi vseh preteklih ministrov, ki niso imeli dovolj političnega časa in moči, da bi ta strateško pomemben dokument pripeljali do točke sprejema. Epidemija, ki je prizadela skoraj vse naše družbene podsisteme, ni prizanesla nikomur, še najmanj tistim, ki ustvarjajo na področju kulture. Če kdaj, je sedaj pravi in skrajni trenutek, da se pripravijo ukrepi in programi, oživi umetnost in produkcijo ter vsem, ki kakorkoli prihajajo v interakcijo z Ministrstvom za kulturo in jim le-to predstavlja vitalni del njihovega obstoja, poda izhod iz predolgo trajajoče stiske. Ne glede na vse današnje očitke, zapisane v interpelaciji, se polje kulture v Sloveniji lahko pohvali z bogatim repertoarjem raznolikega ustvarjanja vseh, ki svoj vsakdan posvetijo ustvarjanju zase in za občinstvo, ne glede na njegovo velikost. Strinjamo se s predlagatelji, da družba ne bi smela meriti svojih uspehov le še v jeziku ekonomske rasti in dodane vrednosti. Dvomimo, da se s tem ne bi strinjal tudi minister. Danes bo imel priložnost, da nas na tej maratonski seji prepriča, da je temu res tako. Po današnjem dnevu v SMC želimo in pričakujemo, da bo minister svoje delo nadaljeval preudarno, upoštevajoč socialni dialog, raznolikost slovenske družbe na področju umetnosti, smisel obstoja vseh umetnostnih zvrsti in predvsem kulturo dialoga. V Poslanski skupini SMC današnje interpelacije večinsko ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Primož Siter. Izvolite. **PRIMOŽ Dober dan! Spoštovani gospod minister, spoštovani vsi tukaj zbrane in zbrani! Začenjamo z bridko preambulo, ki se glasi: Kaj lahko državljani in državljanke sploh pričakujemo od vladajoče kulturne politike ali sploh kaj? Epidemija ni le zdravstvena kriza, marveč odstira svetovnonazorsko zagato, demagoško krizo političnih ideologij. Povsod po Evropi, kjer vlada desnica, je kultura na udaru nazadnjaškega populizma, otopelega in zakrnelega v času. Tako nekako tudi pri nas. Tragično stanje slovenske kulture danes je bilanca njenega poraza; poraza, ki je zasekal v sezoni 2020/2021. Od petka, 13. marca lani, vse do letošnje pomladi se odvija črn scenarij: napad na knjigo in Javno agencijo za knjigo, siromašenje filmske produkcije, nasilna odstranitev kulturnikov in umetnikov, ki pred parlamentom berejo Ustavo, izgon nevladnih organizacij z Metelkove, kratenje pravic samozaposlenih kulturnikov in klestenje njihovih vrst, zaprtje gledališč in kinodvoran, muzejev, galerij, zaprtje knjižnic in knjigarn, glasbenih dogodkov, plesa in baleta, kadrovske čistke, strankarski aparatčiki in politična zaplemba osrednjih kulturnih ustanov, sovražni prevzem Radiotelevizije Slovenije in Slovenske tiskovne agencije, mednarodna hajka nad svobodnim novinarstvom, sovražni govor vladajočih elit, utišanje Radia Študent, cenzura tujih umetnostnih institucij preko veleposlanika v Rimu, rušenje Roga, policijski pendreki in solzivec v oči mirnih protestnikov, vse to in še več v zgolj letu dni. Vseskozi je ministrstvo za kulturo marljivo pri razgradnji in uničevanju neodvisnega kulturnega sektorja nevladnih organizacij v polju kulture in samozaposlenih kulturnih delavcev in delavk pri demontaži tistega dela kulture, ki ne trobi v vladni rog, ne ugaja in ne diši oblastni eliti, ji ni povšeči. Kulturne ustvarjalce in ustvarjalke, kulturne delavke in delavce, umetnice in umetnike vidi kot odvečne, kot prisklednike, kot parazite, razglaša jih za privilegirane, njihove vrste hoče razredčiti, njihove pravice, ki jih samoimenuje privilegij, pa oklestiti in odvzeti. Kulturi hoče pristriči peruti, a tega se ne da, je ni sile na tem svetu, ki bi zmogla, nikoli in nikdar ne in tudi danes ne. Kajti slovenski jezik in kultura sta emancipatorni sili zgodovine, gonilo preživetja v preteklosti in obstoja v sedanjosti. Kulturna politika danes nima vizije, razen tiste skozi slepo prizmo vladajoče SDS, nima niti etike niti moralnih načel, izvaja zločeste manevre, pogubne kulturi, pogubne njenim ustvarjalcem in ustvarjalkam, pogubne v bistvu ljudem. Daleč od tega, kot je nekdo lepo rekel: »Odpreti vrata ministrstva pomeni prisluhniti glasu umetnika, prestopiti prag oblasti in se pokloniti kulturi.« Minister je ušpičil marsikaj, bi rekli, a žal to ni pobalinstvo, kot bi bonton in manire moža na visoki državniški funkciji morda behavioristično preveč prizanesljivo ošvrknili. Namesto vloge zaščitnika kulture, njenega varuha in državnega mecena, se minister Simoniti poslužuje maščevanja, metode izločanja in odstranitve vseh kulturno-umetniških sfer, ki so razsvetljene, progresivne, avantgardne, plod mislečega humanizma, fenomena svobode. Videti je, da mož na čelu kulturniške garniture črti in prezira ustvarjalnost, kreativnost, napredno misel, kritični um in uporni duh. Raje kot družbeno angažirano, živo in vitalno kulturo bi vladarski razred menda videl pomensko izpraznjeno parado forme, votlo estetiko povprečnosti brez nevarnosti mobilizacije družbenih silnic ter večno repeticijo tradicionalnih, po možnosti z večinsko religijo preživetih vzorcev, ki se spiralno reproducirajo iz pamtiveka. Pesnica Anja Golob piše, kako so kulturniki med epidemijo dobili brco v pleksus, citiram: »Ta družba stoji na nekih konsenzualnih etičnih temeljih, brez katerih je smrdeča kloaka, kjer vlada izključno zakon močnejšega oziroma tega, ki bolj zadirčno in vulgarno čivka. Ministrstvo za kulturo bi moralo predstavljati prvi branik kulturnih standardov v družbi. Njegovo delovanje bi moralo biti osnovna družbena norma, njegova naloga pa skrb za dobrobit sektorja. Položaj in stanje kulture sta v neki družbi najboljša pokazatelja njenega zdravja.« »Gre za omalovaževanje ter odkrit napad na enega temeljnih postulatov naše družbene pogodbe: osnovno dostojnost in spoštljivost med nami.« A pesnic in pesnikov naša oblast noče poslušati, zato jih tudi ne more slišati. Prisvajanje moči, nadzor in kontrola umetnosti in medijev, cenzura odklonskosti, vse to so sledi kulturne propagande iz nekih mračnih časov, katerih cilj je bila mobilizacija množic v politično podreditev, zlom duha in popolna predaja. Četudi se še tako trudite vcepiti dvom, sejati nestrpnost in delitve kulture v smislu prava – ne prava, naša – tuja, visoka – nizka, tradicionalna – sodobna, kultura ni in ne bo klonila. Kulturni delavci, umetniki, ustvarjalci, snovalci se ne predajo. Oblast za verzijo do kulture kaže grd obraz, a tudi strah. Dramski igralec Vlado Novak, prejemnik Borštnikovega prstana, ob napadih na kulturo ugotavlja, kako naša oblast, citiram, »ljubi šport, kjer vlada izmerljivost, njej nevarna pa je neizmerljivost, nedorečenost, zakritost, čudnost, metafora v umetnosti«. Konec citata. Spet drugi pravijo, da smo okuženi ne z virusom, temveč z barbarstvom in zaničevanjem kulture. Beraška cula kulture je resda podedovani status quo, vendar z aktualnim udarom na njen najranljivejši del, najšibkejši člen dosegamo temno dno. Že tako uborno stanje kulture, nezavidljiv položaj kulturnih delavcev, samozaposlenih v kulturi in nevladnih organizacij se je z nastopom krize koronavirusa močno poslabšal prav zaradi neukrepanja države. Kultura je v agoniji, stlačena v ideološki kalup po meri vladajočih ali izrinjena na obrobje onstran preživetja, večna dekla politike. Epidemija je v sfero kulture zarezala ostro in brez milosti in vendar, kultura kot celota v protikoronski zakonodaji ni bila obravnavana, čeravno bi potrebovala svoj sveženj ukrepov in drugačen način obravnave, da bi prebrodila krizo in si po njej opomogla. V izrednih razmerah so kulturni delavci in ustvarjalci ostali ne le brez možnosti dela, ampak mnogi tudi brez statusa. V primežu večplastnih razdiralnih učinkov koronakrize zamude ministrstva z izdajo odločb in ločene obravnave vlog samozaposlenih v kulturi pomenijo resne posledice za prijavitelje, katerih preživetje in socialna varnost sta resno ogrožena. Prošnje za status samozaposlenega in pravice do plačila socialnih prispevkov niso bile obravnavane istočasno, kar vodi v zastoje in je kršitev krovnega zakona o kulturi. V času popolne ohromitve delovanja kulturnih ustanov in zajezitve kulturnega življenja, v času prisilnega kulturnega molka so najbolj ranljiva skupina kulturnih delavcev prav samozaposleni v kulturi, ujeti v začarani krog – brez statusa ni dela, brez prispevkov pa ni statusa. Knjigarne. Te so skoraj ves čas epidemije zaprte, medtem ko druge trgovine delajo. Dimenzija knjige je dvojna, kulturno-izobraževalna in gospodarska, zato naj se knjigo uvrsti med nujno potrebne življenjske dobrine, knjigarne pa med nacionalno pomembno infrastrukturo. Nimamo smernic o protokolih odprtja gledališč in kinodvoran. V cerkev ali v savno lahko greste, v gledališče ali v kino pa ne. Nimamo niti približnega datuma odpiranja gledališč in kinodvoran. Dramski ansambli nastopajo pred praznim parterjem, nimajo se komu pokloniti. Četudi delajo v javnem sektorju, gledaliških igralcev ni na seznamu cepljenja, čeprav se bližini v delovnem procesu ne morejo izogniti. Mnogi so zboleli, med gledališčniki štejemo tudi smrtne žrtve. Muzeji in galerije samevajo, pogrešajo obiskovalce. Ljudje so se med korono odvadili kulturnega udejstvovanja, vračajo se postopoma, daleč od časov pred epidemijo, muzeje pesti izguba lastnih prihodkov. In film. Način podpore filmu je sedanja vlada nasledila, vendar sama ni pokazala niti kančka namere, da bi težave odpravila, ampak je,

Po sramotni finančni blokadi filma, ko ustvarjalci niso prejeli izplačil za svoje delo, ko je zastala domača produkcija in usahnila mednarodna, je zdaj tukaj nova blokada filma, nova blokada Slovenskega filmskega centra, ki je februarja od ministrstva prejel le delno odločbo za okrog polovico sredstev letnega proračuna, s čimer v resnici plačuje stroške na lanskih projektih. Izčrpavanje se torej nadaljuje. Namesto pomoči industriji srečanj, ki jo je zaprtje povsem zlomilo in spravilo na kolena, se je ministrstvo lotilo mešetarjenja z medijsko zakonodajo, kakopak brez javne razprave in brez stroke. Cilj je kristalno jasen – omejitev novinarske svobode, usmeritev finančnih tokov iz javnega servisa v zasebne, kakopak k medijem, spetim s SDS, odvzem avtonomije Slovenski tiskovni agenciji ter Radioteleviziji Sloveniji. Strahopetna je neodzivnost ministra na protizakonito zaprtje financiranja javne službe STA ter poskus politične komande nad Radiotelevizijo Slovenijo. To ni nič drugega kot sovražni prevzem, napad na ustavno pravico do obveščanja. Po večmesečnem finančnem izčrpavanju STA zdaj Vlada ukazuje nadzornemu svetu STA, naj razreši direktorja. Somrak demokracije. Ušesa oblasti so gluha. Minister ni vzpostavil dialoga z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi, dialoške skupine za trajni dialog, kot jih poznamo že od leta 2009, niso oblikovane, pravilnik o strokovnih komisijah si je prikrojil po svoje tako, da omejuje obstoječe standarde in vnaša premočan vpliv samega ministra, torej samega sebe. Nadaljuje se stihija brez nacionalnega programa za kulturo, zamuda, ki ne le predstavlja kršitev zakonodaje, ampak tudi krni razvoj. Medtem ko se v Vladi hvalite s 46 milijoni kulturnega proračuna, od česar je skoraj polovica namenjena investicijam, tudi nenačrtovanim, a la muzej osamosvojitve, medtem ko mahate z rekordnim budžetom, kulturnikom in nevladnikom pretite z odvzemom financiranja. Dogaja se pregon in izčrpavanje najranljivejših v kulturi tako, da izstradate, iztrebite in izkoreninite. Ista šablona, kot jo jemljete v primeru glasbenika, ki ste ga arbitrarno izbrisali iz razvida samozaposlenih v kulturi, s čimer je izgubil pravico do kritja prispevkov za socialno varnost. Ista šablona za Slovenski filmski center, za Javno agencijo za knjigo, za Radiotelevizijo Slovenijo, za Slovensko tiskovno agencijo, za samozaposlene v kulturi, za Metelkovo. Kdo, minister, je naslednji? Sprašujemo se, ali smo morda obtičali v živem blatu, v močvirju fevdalnega kapitalizma pod oblastjo fevdalne gospode, ki v lastni osebi deli in vlada. »Divide ed impera« je v našem primeru prej je v našem primeru prej »jemlji in vladaj«. Očitamo vam popolno odvisnost vašega strokovnega dela od strankarskih odločitev, odgovornost za neizdajo odločb o statusu samozaposlenih v kulturi, novih davčnih določil z namenom manjšanja števila vrhunskih umetnic in umetnikov, spremembo pravilnika o komisijah, menjavo komisij, samodrštvo brez dialoga s stroko, rošado komisije Prešernovih nagrad z nestrokovnimi člani, lojalnimi desni politiki. Minister, očitamo vam arogantnost in marginalizacijo vsakršne kulturne produkcije, ki je ministrstvo ne zazna kot prave, ker ne tuli v pravi rog, namensko uničevanje sodobne, v mednarodne vode vpete žive umetnosti in kulture. Očitamo vam janšizacijo umetnosti in kulture, protežiranje po lastnih vatlih izmerjene narodotvorne umetnosti, podržavljanje in cenzuro kulture. Minister, očitamo vam ugrabitev medijev in spodbujanje sovražnega govora, neodziv na policijsko nasilje nad vrhunskimi umetnicami in umetniki, zastopniki Slovenije na Beneškem in drugih bienalih, nasilje nad bralci ustave in kriminalizacijo in kriminalizacijo mirnih protestnikov. Očitamo klientelizem in koruptivnost pri političnih postavitvah nestrokovnega kadra v osrednjih kulturnih ustanovah. Očitamo nespoštovanje zaščitnih ukrepov, nenošenje obrazne maske ob obisku Borisa Pahorja in neupoštevanje varnostne razdalje, torej pravil vaše lastne vlade. Očitamo vam vse tisto, kar bi morali storiti, pa niste. To so ukrepi za pomoč kulturi v zvezi s covidom-19, ki niso socialni, temveč podpirajo in preživijo aktivno kulturo v času epidemije, posebna podpora sektorjem in poklicem v kulturi z največjim izpadom dohodkov v času krize, izenačitev statusa samozaposlenih v kulturi z zaposlenimi v javnih zavodih, sprememba načina razdeljevanja sredstev, mikrokrediti samozaposlenim, samozaposlenim, pravično obdavčenje pogodbenih delavcev v kulturi, ustanovitev kriznega sklada za umetnost in kulturo po vzoru evropskih držav, recimo Avstrije, Nemčije, Belgije, tudi Hrvaške in Irske, neposredna pomoč samozaposlenim iz javnih sredstev, uvedba jasnih smernic o odpiranju gledališč in kinodvoran in industrije srečanj, uvrstitev knjige med nujne življenjske dobrine. Ne nazadnje tudi sprejetje smernic za enakost spolov v kulturi in spolna uravnoteženost kot kriterij pri razdeljevanju javnih financ; v Sloveniji, recimo, je ženska režirala komaj vsak dvanajsti z javnimi sredstvi podprt celovečerni film in le vsak šesti kratki film. V zadnjem letu, letu epidemije, letu menjave vlade in letu brez kulture, občutek izgube demokratičnosti in svobode izražanja srhljivo raste. Prostor demokratičnosti in kulture se zapira, krči in oži, obstoju in prihodnosti kulture se ne posveča ustrezne skrbi, kot je to primer v drugih evropskih državah, kjer o kulturi razmišljajo kot o javnem dobrem. Države Evrope so v epidemiji krepko pomagale kulturi ali umetnosti, celo Madžarska je umetnikom zagotovila poseben paket pomoči. A ne tudi Slovenija, ta izstopa z molkom, čeravno kulturni sektor opozarja, da bi se sredstva za kulturo zaradi odpravljanja posledic epidemije v prihodnjih letih morala povečati za najmanj 20 milijonov evrov, da je nujno poskrbeti za namenski sklad v višini vsaj 50 milijonov evrov in tako naprej. A to se ni zgodilo, saj naš vladajoči razred živi v strahu pred kulturniki, v strahu pred novinarji, pred mediji, pred Radiotelevizijo Slovenija, pred STA, pred aktivisti, pred branjem ustave, celo pred snežaki. Zanj kultura ni naložba v prihodnost, ni razsvetljenski projekt, le strošek na plečih kapitalističnega mogula, ki ima za orožje, nima pa za zdravstvo, nima za šolstvo, za znanost, za kulturo – v bistvu nima za ljudi. Svaril kulturnikov nočete slišati, imenujete jih kričanje. Na sejah nočete poročati o zadevah, vsebinsko vezanih na matična delovna telesa, seje ste muhasto zapuščali, odvihrali, rekoč: »Ne bom več poslušal, ne ljubi se mi. Adijo!« Spet drugič ste poslanke in poslance pošiljali v Bukarešto: »Pojdite v Bukarešto, zarukano Romunijo!« žalili vsevprek, tudi državo članico Evropske unije. Kot piše pesnik Brane Mozetič, umetnik svetovnega ugleda in številnih nagrad, eden tistih z Metelkove, od koder minister ne pozna nikogar z vrhunskimi dosežki, citiram: »Razumem, da je poneumljanje ljudi za oblast vabljivo, toda dolgoročno to vodi v propad.« Ne le, da nas vodite v propad, minister, vladajoči možje tja naravnost drvite. Z vso naglico in penastimi usti pehate tja še tiste poslednje, ki se ne dajo podjarmiti, ki še visijo nad prepadom. A kulture in umetnosti se ne da zasužnjiti. Ne da se je podjarmiti, pohabiti, narediti za svoj propagandni stroj, trobilo gneva, enoumja. Ne. Zato tudi poziv k odstopu, zato klic na pomoč – naj živi kultura in svoboda z njo! Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila Tadeja Šuštar. Izvolite. **TADEJA Hvala za besedo. Spoštovani minister, državna sekretarka, kolegice in kolegi! Predlagatelji so 10 točk interpelacije kulturnega ministra obrazložili na zelo nekulturen način, s čimer so pokazali predvsem raven svoje kulture in svojega obnašanja. V času epidemije koronavirusa so se vsi na novo imenovani ministri, vključno z ministrom Vaskom Simonitijem, lotili priprav protikoronskih paketov, v katerih je vsak dal predloge za svoj resor, za kulturo, kulturnike in umetnike, za kulturne ustanove in podobno. Epidemija je seveda predvsem zdravstvena kriza, ki pa nikakor ni zaobšla kulturnega področja, vendar je bil minister ves čas omejen z zdravstvenimi ukrepi. Sledil je strokovnim službam in v okviru svojih zmožnosti zagovarjal in se boril za kulturo na Slovenskem. Prav na pobudo Ministrstva za kulturo je bila Slovenija ena prvih držav na svetu, ki je s primernimi ukrepi in pod ustreznimi zaščitnimi pogoji že konec aprila 2020 omogočila odprtje muzejev, galerij, knjižnic, s 1. junijem pa so pod ustreznimi varovalnimi ukrepi sprostili še uprizoritvene glasbene dejavnosti. Z dodatnimi sredstvi so podprli tudi odprtje poletnih zunanjih prizorišč, med drugim tudi letni oder na Metelkovi in promocijsko akcijo Mi smo #odprti za kulturo. Ne glede na to, da je epidemija preprečila izvedbo načrtovane produkcije, je Ministrstvo za kulturo vsem javnim zavodom povsem nemoteno zagotavljalo vsa sredstva, ki so jim bila z odločbami dodeljena še pred epidemijo, tako za izvajanje programa kot za plače in splošne stroške delovanja. Nedelujočim javnim zavodom bi se tako lahko v letu 2020 odvzelo tudi do 41 % programskih sredstev, a so kljub temu obdržali vsa sredstva, čeprav jim programa ni uspelo izvesti v celoti. Prav tako je ministrstvo, ne glede na stanje epidemije in okrnjeno izvedbo kulturnih programov, izpeljalo vse razpise za nevladne organizacije in posameznike in pri tem pokazalo veliko mero fleksibilnosti in razumevanja zaradi epidemične situacije. Poleg ukrepov za zajezitev epidemije so deležniki na področju kulture črpali tudi interventna sredstva iz proračuna drugih ministrstev. Po podatkih Ministrstva za kulturo so poslovni subjekti v kulturi, samostojni podjetniki, ki imajo kot glavno dejavnost navedeno katero od kulturnih dejavnosti, vendar nimajo statusa samozaposlenih v kulturi ter samozaposleni v kulturi, prejeli sredstva v višini okrog 70 milijonov evrov, in sicer z Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za delno in celotno povračilo nadomestila plače, subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa, nadomestilo plače zaradi karantene. Furs je posredoval podatke o oprostitvi plačila vseh prispevkov za socialno varnost in za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za krizni dodatek in za mesečni temeljni dohodek. Iz podatkov je razvidno, da minister za kulturo v lanskem letu ni pozabil na kulturne delavce, prizadeval pa si je tudi za čimprejšnjo sprostitev omejitvenih ukrepov na področju kulture. Za leto 2021 smo potrdili rekordno visok proračun Ministrstva za kulturo. Predlog vlade Marjana Šarca za leto 2021 je za Ministrstvo za kulturo znašal dobrih 190 milijonov evrov, po rebalansu proračuna za leto 2021 pa se je na pobudo ministra Vaska Simonitija proračun povečal za skoraj 47 milijonov evrov. Če primerjamo proračuna iz vlade Marjana Šarca s proračunom naše vlade, dobimo verižni indeks 124,1 %, kar pomeni skoraj četrtinsko povečanje sredstev, namenjenih kulturi in kulturni ustvarjalnosti iz proračuna Ministrstva za kulturo. Največ sredstev, kar 20,5 milijona evrov, se je povečalo za investicije v javno kulturno infrastrukturo, za 1 milijon so se povečala sredstva, namenjena spomenikom v lasti občin in drugih fizičnih oseb, prav tako 1 milijon za založništvo in za filmsko dejavnost, slaba 2 milijona evrov sredstva za področje ustvarjalnosti, to je gledališka, glasbena, vizualna in intermedijska umetnost, 1,4 milijona več je namenjenih za samozaposlene, za njihovo plačilo prispevkov za socialno varnost, delovne štipendije in boleznine, in pol milijona evrov več sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Poleg vseh povišanj so v proračunu za leto 2021 zagotovljena sredstva za nujne programe Republike Slovenije v kulturi v višini 9,3 milijona evrov, in sicer za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, za ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture, podporo razvoju sodobnih knjižničnih storitev potujočih knjižnic, za ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, plesne, glasbene in baletne dediščine in digitalizacijo kulturne dediščine, za gradnjo najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju, za zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme, za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti ter za odkupe predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti. Sredstva so se torej okrepila na vseh kulturnih področjih, od gledališča in filma do knjižne in založniške produkcije. Največje povišanje sredstev pa je za ohranjanje kulturne dediščine. Predlagatelji večkrat opozarjajo, da ni bil dosežen oziroma vzpostavljen dialog z deležniki, na področju kulture. Iz danih podatkov lahko razberemo, da je bil ves čas voden, saj je minister s svojo ekipo v svojem mandatu opravil več kot 500 500 sestankov z različnimi deležniki s kulturnega področja, sam osebno prek 100. Redno je komuniciral z društvom Asociacija, ki se želi pozicionirati kot eden ključnih sogovornikov v zvezi z delovanjem nevladnih organizacij na področju kulture in samozaposlenih v kulturi. V interpelaciji je še veliko očitkov, ki ne temeljijo na resničnih podatkih in niso podprti z nobenimi dokazili. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih se ne strinjamo z besedilom interpelacije, zato je tudi ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Za besedo je zaprosil predlagatelj Matjaž Nemec. Izvolite, imate besedo.